**Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 655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 Izvješća ovih radnih tijela ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić. Izvolite. sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama trebali bi se donijeti u paketu i tek onda imaju svoj smisao. Pa stoga i obrazloženje za ova dva zakona je gotovo identično. Stoga mi dozvolite nekoliko uvodnih riječi. Vlada Republike Hrvatske pokrenula je reformske i druge mjere fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2014./2016. godine a jedna od mjera sa fiskalnim učinkom u 2014. godini jest racionalizacija i spajanje agencija. Ova mjera podrazumijeva sustavnu racionalizaciju državne i javne uprave kroz spajanje, odnosno objedinjavanje agencija, fondova i zavoda koji su izvan sustava Državne riznice, a u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014./2016. koji je Vlada donijela 2013. godine. U sklopu provedbe ove mjere ovim se zakonom predlaže pripajanje agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije ili skraćeno HAKOM. Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga osnovana je 2007. godine Zakonom o agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga kojim je stvoren pravni okvir za omogućavanje ostvarenja funkcije neovisnog regulatornog tijela u području željezničkih usluga sa svrhom boljeg nadzora poslovanja subjekata na tržištu željezničkih usluga što je omogućilo nediskriminacijski pristup svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga pod jednakim uvjetima i osiguralo stručno i djelotvorno obavljanje poslova regulacije tržišta željezničkih usluga sa javnim ovlastima. Donošenje tog zakona i ustrojavanjem tijela za regulaciju tržišta željezničkih usluga nastavljen je proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa propisima Europske unije i to ponajprije s direktivom 2001./2014. Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2001. godine. O dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti. Budući da su u međuvremenu propisi Europske unije u tom području značajno izmijenili te je donesena Direktiva 2012./34 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora kojom se na jedinstven način uređuje područje željezničkog prometa Europske unije i područja regulacije tržišta željezničkih usluga u cilju njezina preuzimanja u nacionalno zakonodavstvo pristupilo se donošenju novih zakona u području željezničkog prometa. Iako je Direktiva 2012/34 najvećim dijelom već preuzeta novim Zakonom o željeznici njezine odredbe koje uređuju područje regulacija tržišta željezničkih usluga preuzet će se novim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga koji koji će zamijeniti važeći Zakon o agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Tim zakonom postupak donošenja koji je u tijeku usporedo sa postupkom donošenja ovog zakona u cijelosti će se preuzeti odredbe Direktive 2012/34 čime će se cjelovito urediti područje regulacije tržišta željezničkih usluga kako bi u funkcionalnom i organizacijskom smislu bilo sposobno u cijelosti pratiti zahtjeve jedinstvenog europskog tržišta, te osigurati učinkovitost i gospodarsku održivost željezničkih usluga. Slijedom navedenog nova jedinstvena regulatorna agencija Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti koja nastaje pripajanjem Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga HAKOM-u uz postojeću nadležnost i poslove utvrđene Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama postaje nadležna i za regulaciju tržišta željezničkih usluga u skladu sa novim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Na ovaj se način osigurava nastavak poslovanja regulatornog tijela u području željezničkih usluga u izmijenjenom i gospodarski prihvatljivijem ustrojstvenom obliku koji će omogućiti uvjete za djelotvornije i racionalnije poslovanje jedinstvenog regulatornog tijela. Ustrojavanjem jedinstvene Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koja bi zbog domaće i međunarodne prepoznatljivosti zadržala postojeći skraćeni naziv u pravnom prometu HAKOM ostvarit će se sljedeći učinci: racionalizacija ustrojstva i poslovanja, dakle zajednički poslovni prostori, zajednički opći poslovi, nema potrebe novog zapošljavanja budući da HAKOM ima odgovarajuću službu pravnih i gospodarskih poslova. Zatim daljnje smanjenje troškova regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga, omogućavanje zajedničke regulatorne funkcije za sva tri navedena tržišta i sinergija horizontalne međusektorske primjene potrebnih znanja, vještina i kompetencija iz pravne i iz ekonomske struke. zakona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama zajedno sa novim Vlada Republike Hrvatske provodi jednu od mjera fiskalne konsolidacije i fiskalnim učinkom u 2014. godini i to integrirano s povećanjem učinkovitosti sustava nacionalnih regulatornih tijela i podizanje kakvoće usluga koje se pružaju građanima i gospodarskim subjektima na tržištu elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga u promijenjenim gospodarskim i društvenim okolnostima. Pojednostavljeno na kraju samo vrlo jednostavno, zapravo dvije u cilju dakle racionalizacije ukupnog tog javnog poslovanja dvije regulatorne agencije se spajaju u jednu, odnosno Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga pripaja se HAKOM-u. Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li žele predstavnici radnih tijela odbora koji su razmatrali konačni prijedlog zakona iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub nezavisnih zastupnika, liste nezavisnih zastupnika. Grubišić Kajin. Najprije kolega Kajin. Hvala gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra, gospodo zastupnici. Neka mi već jedanput dostave odgovor na to pitanje koliko troše za medije i PR-e. Jesu jedno takvo slično pitanje odgovorili su gospođi Ani Komparić Devčić našoj zastupnici, ali meni neće. Ali hoće, hoće. Natjerat će se ih da odgovore. No, da se vratim ja sada na ovaj zakon. Ovo je izuzetno bitan zakon, čak bih rekao da ga je dosta teško pratiti. On regulira jednu materiju koja je točno treba priznati bila regulirana u Hrvatskoj, ali evo tek sada možemo reći da se počinje zapravo primjenjivati. Kao što je rekao zamjenik ministra znači dvije agencije se sada spajaju u jednu. Da li će to biti skuplje ili ne to je sada irelevantno, ali da krenem nekako redom. Članak 8. govori da Godišnje izvješće o radu agencije u odnosu na tržište željezničkih usluga obuhvaća podatke o stanju razvoja tržišta željezničkih usluga i ostvarivanju regulatornih regulatornih načela i ciljeva o postupcima pokrenutim po zahtjevu stranaka, o postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti, podatke mjerodavne za prikaz razvoja tržišta željezničkih usluga, podatke u postupku vezane za prava i obveze putnika itd. Znači, agencija promiče prije svega tržno natjecanje na tržištu željezničkih usluga i to osobito na načine da sprečava narušavanje ili pokušava spriječiti narušavanje i ograničavanje tržnog natjecanja, natjecanja, uklanja prepreke pristupu i funkcioniranju tržišta i potiče jednu učinkovitiju uporabu željezničke infrastrukture. Međutim, svakako bih se usudio reći da je bit upravo ovo što je rečeno u jednoj komparaciji ovih postojećih zakonskih rješenja, počevši od Direktive iz 2011., zatim našeg Zakona o željeznici iz 2013. godine, a kad govorimo o ovoj direktivi ovdje se kaže da željeznički prijevoznici dobivaju pod jednakim nediskriminacijskim i transparentnim uvjetima pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi u svim državama članicama u svrhu pružanja svih vrsta usluga željezničkog prijevoza roba. To pravo uključuje pristup infrastrukturi koja povezuje pomorske i luke unutarnjih voda i drugim uslužnim objektima iz točke 2. koja opslužuje ili bi moglo opsluživati više od jednog krajnjeg korisnika. Željezničkim prijevoznicima dodjeljuje se pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi u svim državama članicama u svrhu pružanja usluga međunarodnog prijevoza putnika itd., Mi temeljem ovoga zakona možemo reći da dobivamo jednu ozbiljnu konkurenciju. Možda je nećemo dobiti danas, dobit ćemo je sutra. U svakom slučaju tu konkurenciju dobit ćemo vrlo uskoro. Mi ćemo vjerojatno dobiti i nešto europskog novca za te naše pruge da izgradimo i održavamo infrastrukturu ali kao što vidimo dosada na svaki uloženi ili uplaćeni euro iz Hrvatske u Bruxelles mi u pravilu povlačimo isti taj euro s time da nam oni određuju prioritete. Može se slobodno reći da temeljem ove zakonodavne ili legislativne prakse monopol Hrvatskih željeznica na neki način završava ili barem ja tako iščitavam ovaj Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Ono što je sigurno bitno, ono što mene najviše zanima, ono što je dohodovno na našim željeznicama a to je ovaj teretni promet. Mi u Hrvatskoj na željeznici imamo nekoliko velikih projekata koji koji su započeli s realizacijom, to je Dugo Selo-Križevci, to je Gradec-sv. Ivan Žabno nova pruga, Podsused-Samobor i elektrifikacija Zaprešić-Zabok. Glavni ciljevi željeznice su prije svega povećanje kapaciteta i brzine, na međunarodnim prugama 160 km/h na regionalnim 120 km/h, 80 km/h na lokalnim. Mi imamo 2468 km jednokolničke pruge, 254 km dvokolosječne te pruge i imamo negdje od toga 977 ili gotovo 1000 km električne pruge ili ektrificirane. Boli me da nitko, čak ni na horizontu, ne razmišlja o tunelu Učka. Ali lako ćemo za tunel, nećemo lako za tunel ali nitko ne razmišlja niti o ovim prugama od Buzeta do Pule, odnosno od Lupoglava do Štalija. Do '90-e ili '91. godine istarske pruge bile su u sastavu slovenskih željeznica. Za svaki pedalj hrvatskog mora Slovenci se bore kao lavovi vidimo, sad imaju arbitražu 2.06. zakazana između Hrvatske i Slovenije ali sustav željeznica odmah su prepustili bolje rečeno vratili Hrvatskoj. I to govori koliko su naprosto istarske željeznice rentabilne. Ali bez obzira na sve nešto treba napraviti da se ta željeznica održi u životu. No pustimo sada to. Na strani 2. ovoga prijedloga zakona doslovce se kaže citiram, "da svrha donošenja ovog zakona je da se otvaranjem tržišta u području u području željezničkih usluga i jačanjem konkurencije postigne veća kvaliteta pružanja usluga, smanjenje troškova, zaštite krajnjih korisnika te osiguraju uvjeti za dotok europskog kapitala povećanjem broja domaćih i stranih prijevoznika na željezničko tržište." Sad, ako mi ostanemo bez željeznica, ako u nju ne ulažemo ne znam koga zapravo ćemo štititi. Ali imam nekako dojam da se puno toga zapravo radi za strance. Ok, nemam ništa protiv ako dignu taj sustav na noge, ali što što zapravo mi radimo? Vidi se i iz ovog obrazloženja gdje se između ostalog kaže da se se ovim zakonom uređuje da će područje regulacije tržišta željezničkih usluga uskladiti se sa izričajem europskog zakonodavstvo, djelokrugu rada regulatornih tijela, postupci pred regulatornim tijelima, zaštita prava putnika itd. itd. Da li će se u ovoj bespoštednoj utakmici na Hrvatskim željeznicama ako ostanemo bez najrentabilnijih linija moći održati sustav Hrvatskih željeznica. Ja znam da smo mi dio Europske unije, da ona univerzalna europska načela od od tržišne nediskriminacije, od poslovne nediskriminacije, od političke, vjerske, rasne nediskriminacije jasno da moramo apsolutno poštivati i za to smo se konačno opredijelili i svo vrijeme naprosto borili i moramo na neki način igrati po tim europskim pravilima. pravilima. Sve u svemu podržat ćemo, ali moramo isto tako shvatiti da dobivamo jednu ozbiljnu konkurenciju. Drugi dio, poštovani zastupnik Grubišić, Ivan Grubišić. Ispričavam se imaju dva Grubišića, Ivan Grubišić. Poštovani gospodine predsjedniče, kolege i kolegice sve vas pozdravljam i načelno ćemo podržati ovaj prijedlog Zakona o regulaciji željezničkog saobraćaja, ali napominjem da ovaj dom mora imati pred sobom najprije prioritete Republike Hrvatske, a onda usklađivanje sa normama Europske unije. Koliko je to moguće i koliko je to nama isplativo. Smatram da smo danas u Saboru dobili još jednog čovjeka koji će dignuti razinu rasprave o svim problemima a to je gospodin Linić, pa ga pozdravljam, i želim mu uspjeh u saborskim klupama. Ima jedna koja kaže: "Uvijek puni smo želja a malo se ostvari od tog.", nažalost to je naša stvarnost. Puni smo želja, želja i da sprovodimo europske propise ali po ocjeni naše javnosti dobili smo tek prolaznu ocjenu, ocjenu 2. To nije dobro, to znači da narod osjeća da ovaj Sabor ne diše i ne rješava probleme naroda, nego izvršava naredbe moćnika koji uglavnom rješavaju probleme u svoju korist ili iz svojih velikih država. Ja se zalažem da se ocjena Hrvatskog sabora da nastojimo svi s jedne i druge strane digne barem na zadovoljavajući ocjenu 3, a to ćemo doprinijeti svojim zajedničkim radom i rješavanjem konkretnih problema. Dolazim iz Splita iz Dalmacije, Dalmacija je možemo reći prometno donekle spojena sa metropolom i sa ostatkom Hrvatske, Dalmatinom. Ali moram naglasiti da svaki put kad se vozi moram konstatirati da činimo negdje 70 kilometara više nego što je potrebno, da to plaćamo i vremenom i kunama a da je spoj preko Knina koji je zapostavljan prometno sa ostatkom Dalmacije i Hrvatske za nas bila prioritetnija veza sa metropolom, izbjegli bi nezgode u, vremenske vremenske nezgode kao što su danas prisutne, također bi vlak trebalo preko Knina koji ide, ali dok se popne na Malovan treba mu 2 sata. Skratili bi probojem tunela ispod Malovana na Gračac i onda bi mogla ići željeznički i autobusni promet tom linijom. Skratilo bi putovanje za 1,5 sat, to ne mora bit autoput nego brza cesta. I zalažemo se za to da prioritete rješavamo domaće, a da a da zakonodavstvo Europske unije stavimo na drugo mjesto ne radi omalovažavanje i neprihvaćanja nego radi naših mogućnosti ili naših nemogućnosti. želim da dignemo ocjenu rada Sabora, a to ćemo postići ako narod prepoznaje da svoje prioritete stavljamo na prvo mjesto bilo da se nalazimo s desne ili s lijeve strane i da bi trebalo poboljšati rad ovoga doma. Hvala vam lijepo. zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin Kajin vrlo često spominje ona nekakva bivša vremena kada su brzine na našim prugama bile puno veće nego li danas. Zanimljivo je da prije 30 ili 40 godina se puno prije stizalo vlakom u bilo koji dio Hrvatske nego li danas. Nadalje je govorio o prednostima ulaska u Europsku uniju i pri tome spomenuo, dakle ulaganje u Hrvatske željeznice odnosno u infrastrukturu na Hrvatskim željeznicama, a usput je spomenuo i tunel, što bih ja jako volio da integriramo i željeznički Istru, s obzirom da je on u vladajućoj koaliciji, da kažem pripada njoj bih ga zapitao koliko je urađeno na tome da se dobije nekakav europski, novci za europski projekt proboja željezničkog tunela kroz Učku ili kako kaže Čiča Rio, kako već voli reći. I ima li išta u tom smjeru, možda on više zna nego mi ostali zastupnici. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Dobro, ja pripadam prije svega sebi, ali dobro, pustimo sada to. Još tamo negdje '93. pokojni predsjednik Tuđman svečano je položio negdje nedaleko Lupoglava kamen temeljac za početak radova na željezničkom tunelu i kako vi kažete Učka ili kako bih ja rekao, recimo Ćićarija, sasvim svejedno. Međutim, od tog kamena temeljca kojemu se zameo svaki trag pa mislim da ni oni koji su ga postavili… … /Upadica se ne čuje./ … Ne da je zaraslo, nego više ne znamo ni gdje je to. Znači nije prošlo ili nije se dogodilo ništa. Ja sam prije govorio za saborskom govornicom da su do '90., '91. godine istarske željeznice bile u sastavu slovenskih željeznica. Možemo govoriti što god hoćemo, oni su čak to, taj sustav koliko toliko održavali, nakon toga su taj sustav normalno vratili RH i od tada je sustav naprosto zapušten ili prepušten sam sebi. Ja sam svjestan da u dogledno vrijeme od željezničkog tunela, od tog starog sna biskupa, velikog biskupa Dobrile, istarskog preporoditelja neće se dogoditi ništa, ali barem bih volio da HŽ vode računa o onome što je ostalo od istarskih pruga jer bez istarskih pruga neće biti niti istarskih luka, a bez istarskih pruga i istarskih luka ili hrvatskih pruga u Istri i hrvatskih luka u Istri Istri ja mislim da neće biti puno koristi ni vizavi naše ekonomije. I u toliko doista molim i zamjenika ministra i nadležno ministarstvo i HŽ da porade nešto na nešto na onome što je naprosto … potrebno, da taj sustav naprosto ne propadne u cijelosti jer ako se to dogodi, više ga sutradan ni Bog neće moći podići na novo. Imamo takvu situaciju na prugi od Lupoglava do … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Hvala puno kolega zastupniče. Idemo dalje u raspravu klubova zastupnika. Na redu su Hrvatski laburisti i poštovani zastupnik Mladen Novak,

ja se za razliku od svojih prethodnika neću složiti sa ovim prijedlogom, s ovom idejom. Čisto za one koji su zaboravili, da ih podsjetim, riječ je o Agenciji za regulaciju željezničkog tržišta koja je, nema dugo, imala svoje izvješće ovdje pred nama. To je ono famozno izvješće u kojem stoji da su zaprimili 7 predmeta, za 5 nisu nadležni, a 2 nisu stigli riješiti u godini dana. Na sjednici odbora sam zamolio da se za ovu raspravu, za plenarnu sjednicu pripremi dodatno financijsko izvješće, da se vidi koji su efekti o ukidanju ove agencije za koju sam ja i onda rekao da treba ju ukinuti, ovakvu kakvu, ako ju nismo u stanju dovesti u red, onda ju sigurno treba ukinuti, a mislim da spajanjem sa Hakomom nećemo ništa napraviti. Financijsko izvješće dodatno ili sam ga ja prečuo ili nije rečeno ovdje, ali znakovito je da u međuvremenu sa stranica, internet stranica Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga je maknuto financijsko izvješće i plan financiranja. Da li je to slučajno ne znam, ali je vrlo znakovito. Prošli puta smo postavili pitanje i njihovog boravka, odnosno plaćanja najma u Jurišićevoj ulici što smatramo em ne primjerenim em izuzetno skupim, o tome nema ni govora, ali rečeno je na odboru to nije bio glavni motiv, glavni motiv je bio da ta agencija bude učinkovitija. Ta agencija od svog osnutka je toliko učinkovita da u suštini sav njezin rad se oslikava na trenutnom stanju oba dva naša nacionalna prijevoznika. agencija je svojim što ne činjenjem, što pogrešnim činjenjem sustavno urušavala oba prijevoznika, a pogotovo Cargo. Obol ministra prometa u tome je izuzetno velik, ali siguran sam da nitko ovdje nema iluziju da je netko nešto, bilo koja agencija da je radila nešto, a da pri tome nije imala i blagoslov ministarstva. U tom izvješću agencije koje smo zadnje imali se dosta često spominje pravna regulativa, odnosno nedorečenost pravnih propisa temeljem čega je njima onemogućen rad. Ta agencija postoji nekoliko godina, 7, 8 godina, nije bitno. U tih par godina svog postojanja ni jedan jedini prijedlog zakonske izmjene onoga što oni kažu zbog čega ne mogu raditi od strane te agencije nije dostavljen. Zbog čega? I sad mi, pogledajte primanja, pogledajte službene puteve, to je, ja sam je prošli puta nazvao da je to ustvari turistička agencija za vlastite zaposlenike. Ni jedan drugi smisao te agencije ja nisam vidio. Možda netko je, ako je, ja priznajem argumente, ako mi to netko može baš argumentirati. Koji će biti efekti ovog spajanja? Pa možda eventualno efekat bude u tome da se presele Jurišićeve ulice na sjedište … gdje Hakom ima navodno prostora ko u priči, to je po mome isto dvojbeno jer i oni su u prostoru koji također iznajmljuju. Drugi efekat eventualno smanjenje plaća ravnatelja, ali svi zaposlenici koji su trenutno tamo ostat će tamo što je za pretpostaviti da će i način rada bit identičan. Znači, nikakve pomake ne možemo očekivati na osnovu ovog zakonskog prijedloga. Ok, zakon podrazumijeva se zakon ne može ni urediti baš sve, ali iskreno rečeno nema razloga da na ovakav način spajamo te dvije agencije. Zbog čega to govorim? Pogotovo zato što je to u resoru ministra Hajdaša Dončića za kojeg tvrdim da sve što je u njegovom resoru sve je dvojbeno, svaka odluka je dvojbena i svaka mi je sumnjiva i u svakoj vidim i ono nešto ispod. Jedna od takvih je nešto od toga ću vas upozoriti ili podsjetiti na recimo jučerašnju izjavu u jednom tisku gdje je gospodin ministar izjavio, vezano za prodaju pružnih građevina, a to sam jučer postavio pitanje i premijeru, zbog čega se ide sa prodajom Pružnih građevina kada je to trenutno vjerojatno najuspješnija građevinska tvrtka u Hrvatskoj koja po dopisu sindikata koji su dobili svi članovi odbora trenutno zapošljava 2 tisuće radnika. I mi to prodajemo, ako je točno ovo što pišu sindikalci onda prodajemo i sumnjivim kupcima. Znači opet priča podsjetit ću na onog Rumunja famoznog i opet u ovom ministarstvu. Imat ćemo privatno održavanje što znači sada umjesto državnog monopola sada ćemo imati privatni monopol. U ovakvom U ovakvom slučaju barem što ja znam je uvela samo jedna željeznička uprava odnosno jedna država u Europi to je Velika Britanija da bi na kraju tu istu djelatnost otkupljivala ponovno vraćala u državno vlasništvo po znatno višoj cijeni ali u znatno lošijem stanju. To iskustvo koje smo vidjeli kod drugih to je nama nebitno. Nitko se na to ne osvrće, o.k. to je uredu i idemo dalje. Ministar je izjavio da Pružne građevine tu firmu ne prodaje on nego je prodaje Uprava HŽ-a odnosno HŽ Infrastruktura. Pa da li ima iko da vjeruje u takvu nebuloznu izjavu, a zna se dobro da takvu firmu može prodavati, firmu kćer, može se prodavati jedino uz suglasnost ministarstva jer to je sve u državnom vlasništvu. Ne možemo se zavaravati, se zavaravati, stavljati kao noj glavu u pijesak i reći je to je stvar uprave. Zna se dobro da nijedna uprava nijednog državnog poduzeća takav potez ne može napraviti bez suglasnosti resornog ministra. Ovdje se u ovom zakonu spominje i na to su reagirali što mi je dosta čudno ali pohvaljujem, način financiranja rada agencije. Reagirala je HŽ Infrastruktura protiveći se ovome. Ja se isto protivim jel to je za one koji nisu ušli u problematiku to je dodatni namet za naše prijevoznike. U ovom trenutku još uvijek je naš. Da li to znači da to sutra i onako računamo na to da naše nećemo imati i pomirili smo se s tim da ćemo sve privatizirati kao što je jučer rečeno osim zdravstva i obrazovanja, a i ono je već dobrim dijelom pod udarom privatizacije? Ne znam nisam siguran. Da li je to stvarno cilj ove socijaldemokratske Vlade ili mi to nešto krivo iščitavamo? Koristim ovu priliku isto tako da "zahvalim" sa ironijom zahvalim svim EU parlamentarcima iz SDP-a i HDZ-a koji su sada nema dugo digli ruke u Bruxellesu za 4.paket. Moram napomenuti da ima jedan častan izuzetak gospodin Picula koji je jedini bio protiv iz te dvije grupacije. Ja čisto sumnjam da se itko od ostalih zastupnika kod naših tu bilo stručnjaka, bilo drugih ljudi o čemu je riječ jel jednostavno dobio palac gore i digao ruku za. Ali upravo ti i takvi zakoni, znamo da ne bi bitno utjecali, ali upravo ti takvi zakoni rade na tome to je tzv. liberalizacija tržišta, ali to u suštini veći jedu male. Mali nemaju šanse da opstaju. Ali s druge strane šta se dešava? One usluge koje pružaju mali nacionalni operateri neće raditi niko drugi jel to nije interesantno nikome drugome. To su naši nacionalni interesi, ali ih više neće imati tko raditi. Ne znam da li je državna politika suglasna s tim takvim načinom, ali ako je ja moram priznati da ne razumijem takav način, ali sigurno da se i ne slažem s tim. U svakom slučaju klub Hrvatskih laburista će biti protiv rješenja protiv ovog zakona. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama i klubu. Ali imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prva je poštovanog zastupnik Tomislava Žagara. lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Novak, vi ste u svom dijelu pomalo iz čuđenja, a bila je ovdje rasprava kada smo razgovarali o izvještaju Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. U tom dijelu smo govorili u raspravi o tome što je agencija mogla učiniti u ovih 7 godina koliko postoji, mislim zakon iz 2007.da je stvarima nije bila nadležna, a u onim dijelovima gdje je bila nadležna su te žalbe bile izvan roka. Mi smo kroz ova 4 paketa direktiva koja usvajamo i koje su unijete u Zakon o željeznici, a sada se moraju unesti u Zakon o Agenciji za zaštitu tržišta željezničkih usluga nastao jedan niz pravnih doista pravnih mjera s kojima se usklađujemo sa pravnom stečevinom EU. I tu se postavlja pitanje da li mi imamo izbora drugačije djelovati. Vi postavljate naravno dvojbe, međutim gledajte ako jednu stvar krenete i ako postavite takve pravne okvire, teško je onda napraviti zaokret jer kaže ovo sve do sada što smo radili smo se zezali sada ćemo napraviti posve Dakle, sve ono što je zapisano u agencije kao nezavisno regulatornom tijelu kod nas jedino Hrvatska narodna banka ima zapravo ustavnu kategoriju regulatornog tijela. Sva druga regulatorna tijela djeluju pojedinačno. I zapravo se onda postavlja pitanje kolike su njihove ovlasti. Mislim da ovakvom konsolidacijom agencija koja, više modela postoji, koji će se odabrati, to će se vidjeti. Mislim da će se njihova uloga i značaj pojačati. I onda ovo što vi govorite kasnije ne mora značiti da će u konačnici dolazak stranih investitora, dolazak drugih kompanija da će nužno uzročiti da sve ovo što je u Hrvatskoj stvoreno da propada. Međutim, vi znate isto dobro kao i ja da na željeznici stvari mnoge nisu dobre. Sve ono što je zatečeno. Željeznica, ima ona reklama vlak je uvijek brži, nažalost kod nas vlak je uvijek nekako sporiji. mislim da svi zajedno moramo uložiti napore. A ja u ovim zakonskim rješenjima ne vidim opasnost već priliku da to i napravimo. Kolega ja sam rekao da sam protiv ovog zakona zato što on neće riješiti ništa. Ali sam i protiv rada agencije na ovakav način koji je do sada radila. Zakonom je nemoguće riješiti kvalitetu rada. Možete stvoriti neki pravni okvir ali nemoguće je riješiti kvalitetu rada, to je već nešto drugo. ono što je do sada radila aktivno ova agencija to je radila na rušenju nacionalnih prijevoznika. Radila je kroz način da je izvješće o mreži uvijek prihvaćala onako kakvo daje infrastruktura. Pa sada imamo situaciju da smo recimo imali, što sam ja navodio prije dvije godine tu za primjer. Imali smo recimo tri broda u luci Bakar i 50 ili 60 vagona na otpremi, infrastruktura zatvara prugu, agencija šuti o tome, plaćamo najam stranih vagona, plaćamo najam, kašnjenje brodova, dangubinu za brodove, sve to plaća nacionalni operater , agencija šuti o tome. To je trebalo biti, tu je agencija trebala reagirati. Imate masu takvih slučajeva, kompletan zagrebački čvor je infrastruktura zatvorila sa remontima. Ostao je prilaz samo prema Sloveniji i preko …/Govornik se ne razumije./…. Agencija šuti o tome. Sav trošak ide na štetu nacionalnog operatera, na štetu HŽ CARGO-a. I iza toga konstatacija HŽ CARGO propada jer su nesposobni. da prevezu, kojim putem? Tko će platiti te dodatne troškove, nitko ni A ni B. Da li je postojala mogućnost, prije 2 godine sam pokazao papir iz Slovenije, rješenje slovenske Vlade koju je odobrio Slovenski parlament da se nacionalni operater u lokalnom prijevozu, znači unutar državnih granica oslobodi najamnine pristupa trasama. Mogućnost koju sam ovdje spominjao, trošarine, na dizel goriva da se skine nacionalnom operateru, HŽ CARGO, nema logike da HŽ CARGO kroz cijenu goriva financira gradnju cesta. A s druge strane Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Novak, u svome izlaganju ste se pitali je li intencija sve privatizirati. Zbog toga sam se javio na repliku. Pa odavno je ova Vlada rekla da će sve privatizirati. I zbog čega će sve privatizirati? Riješiti će se svega, znači vlasništva države kako bi jedino ubirala poreze. Zbog čega to Vlada čini? Zato što smo čuli bezbroj puta od članova Vlade da je država loš upravljač, da država ne zna upravljati. Po 101 puta, znači 100 puta je to Vlada rekla, ja po 101 puta ponavljam, loš je upravljač jer su loši oni koji upravljaju. Svjesni smo da je u bezbroj slučajeva isti direktori koji su bili direktori kada je bila država vlasnik upravljaju istim tvrtkama kada je privatni vlasnik, zanimljivo da ne znaju upravljati kada je država vlasnik a znaju upravljati kada preuzima privatni vlasnik. To samo znači da se ide svjesno, u svjesno uništavanje svega što država ima ima u svome vlasništvu. Znači to je 100 puta ponavljana laž koja kod mnogih ljudi postaje istina. U pitanju je neznanje i u pitanju je sasvim sigurno ideologija, neoliberalna ideologija koju ova Vlada timari. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Mladen Novak. zasjedanja ovog saziva Sabora, sadašnja prva potpredsjednica Vlade je izjavila da želimo željeznicu, stvoriti željeznicu koja će puniti državni proračun. Iskreno rečeno takva ne postoji ili barem ja ne znam za takvu ali ne pripisujem sebi da sve znam pa mi je sada ovo malo čudno. S druge strane ružne građevine za koje firma kćer u sastavu HŽ infrastrukture koja sada ide na prodaju iako je ministar sve napravio restrukturiranjem, odnosno reorganizacijom da se ta firma dodatno odtereti sa i sa ljudima i sa kapacitetima koji joj nisu neophodni i nisu joj uopće ni potrebni. Ta firma je ponovno ostvarila dobit. I sada ju trebao prodati. Znači čak i one koji bi eventualno mogli puniti državni proračun i koji su pozitivni ajmo i njih prodati. S druge strane sjećam se i rasprave, jedne od rasprava o željeznici kada je s ove strane su mi govorili da mi ćemo kao što je u Francuskoj željeznice su nacionalni ponos, tako ćemo i mi stvoriti nacionalni ponos od hrvatskih željeznica. ja bojim se da je ovo nacionalna tuga, tuga, čemer i jad što je stvoreno kroz dugo godina ali je sada kroz ove zadnje dvije godine katastrofa. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub SDP-a i poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite kolega Žagar.

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Tržište željezničkih usluga je mjerodavno tržište na kojem ARCA-u treba osigurati pregledno i nepristrano obavljanje djelatnosti željezničkog prijevoza. Mjerodavno tržište željezničkih usluga obuhvaća skup usluga koje su zakonom i EU direktivama određene kao željezničke usluge. Ono uključuje samo odnos između subjekata na tom tržištu upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, a vezano za pristup i korištenje infrastrukture. Mjerodavno tržište željezničkih usluga ne uključuje odnos koji nastaje između željezničkog prijevoznika i korisnika prijevoza, a vezano uz prijevoz robe i putnika. Tržište željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj zasniva se na sljedećim pretpostavkama načelu razdvajanja funkcije upravitelja infrastrukture od željezničkih prijevoznika, načelo neovisnosti osnovnih funkcija upravitelja infrastrukture, dodjela željezničkih kapaciteta, utvrđenje i naplata naknada za korištenje željezničkih usluga i drugo, definicije željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj upotrebi kojega svi pod istim uvjetima mogu koristiti, načelima tržišnog natjecanja, načelo transparentnosti i načelo jednakopravnosti učešća na tržištu. Agencija kao neovisno regulatorno tijelo svojom ulogom osigurava poštivanje tržišnih pravila bilo tako što pruža pravnu zaštitu onome tko izjavi žalbu, bilo da po službenoj dužnosti nadzire stanje na tržištu i svojim mjerama intervenira u smislu osiguranja vladavine prava. Tržišna ekonomija je temelj na kojem se razvila Europska unija, pa tako i zemlje članice koje je sačinjavaju, a među kojima je i Republika Hrvatska. Prihvaćajući ista gospodarska polazišta koja su unesena u Sporazum o osnivanju Europske zajednice. Ovakvo opredjeljenje stvara obavezu države da uspostavi zakonodavni okvir koji osigurava ostvarenje poduzetničkih prava na jednakim i ravnopravnim osnovama među svim sudionicama na tržištu. Ta polazišta odnose se prvenstveno u gospodarskom dijelu na uspostavu tržišnih sloboda koje omogućavaju slobodan promet roba, usluga, kapitala i rada. Ulaganje i poslovanje mora biti omogućeno svim investitorima i poduzetnicima na istim osnovama diljem zemalja članica EU. Stoga se i zakonodavstvo koje uređuje ta i druga vezana pitanja u Republici Hrvatskoj mora uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije. Razvoj zajedničkog tržišta Unije putem slobodnog protoka roba, usluga, kapitala i radne snage kao i ubrzani razvoj tehnologija otvorio je brojne mogućnosti za nove, složenije oblike poslovne suradnje ili hibridne proizvode i usluge koje su ponekad korak ispred i za koje nije jednostavno naći jednoobrazna pravna rješenja do kojih tradicionalni pravni sustavi osobito drže. Specijalizirane državne institucije s posebnim javnim ovlastima, tzv. nezavisni regulatori polazeći od temeljnih obilježja koja su im svojstvena čine nadogradnju ili ekstenziju upravne i sudske funkcije državne vlasti na osnovama koje odgovaraju potrebama suvremenog tržišnog poslovanja. Broj regulatornih tijela kao ni područja za koja se osnivaju nije ograničen ali je uvjetovano pored obveza koje proizlaze iz pravne stečevine EU razvojem tržišnih odnosa i razinom pažnje države da se isti unapređuju na način koji potiče poduzetništvo, sigurnost financijskog ulaganja i dobrobit krajnjeg potrošača promicanjem zdravog tržišnog natjecanja. Ovdje se između ostalog radi i o političkom opredjeljenju između koncepta jakog ili slabog tržišnog regulatora. Opredjeljenje se reflektira u individualnoj razini neovisnosti pojedinog regulatora koja se očituje u pravu donošenja podzakonskih propisa, pravu izricanja novčanih kazni operatorima, pravu na samofinanciranje od tržišnih subjekata i sudskoj instanci koja rješava po uloženim pravnim lijekovima protiv odluka regulatora, načinu izbora i razrješenju ključnih kadrova Vijeća ravnatelja. Također, ovo opredjeljenje se reflektira i u razini konsolidaciji tržišnih regulatora, pa tako možemo reći individualni regulator, manja društveno-gospodarska snaga, konsolidirani regulator veća društveno-gospodarska snaga. Proces liberalizacije željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj započet je još 2003. godine donošenjem Zakona o željeznici, a koji se počeo primjenjivati 2006. godine i kojim se po prvi put uređuje pored ostalog i pitanje otvaranja tržišta željezničkih usluga kroz osnivanje posebnog tijela za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Započeti proces nastavljen je donošenjem Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga kojim je stvoren pravni okvir za omogućavanje ostvarenja funkcija neovisnog regulatornog tijela u području željezničkih usluga sa svrhom boljeg nadzora poslovanja subjekata na tržištu željezničkih usluga pod jednakim uvjetima. Donošenjem tog zakona, te ustrojavanjem tijela za regulaciju nastavljen je proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa onim Europske unije kroz prihvaćanje i implementaciju sekundarnih pravnih propisa EU koji regulira ova pitanja. Prije svega Direktive 2001./14 o dodjeli kapaciteta zajedničke infrastrukture i određivanju pristojbi za uporabu željezničke infrastrukture, te potvrdama o sigurnosti. Od tada sekundarni pravni propisi Europske unije u međuvremenu su značajno izmijenjeni, te je zbog potrebe daljnjih izmjena i jasnoća tih istih bilo potrebno donošenje jedinstvenog akta, Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2012/34 od 21. studenog 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Navedena direktiva najvećim dijelom je već transponirana u novi Zakon o željeznici osim odredbi koje uređuju područje regulacija tržišta željezničkih usluga, a koje će nam donošenjem ovoga zakona u cijelosti implementirati navedene odredbe. Svrha donošenja ovog zakona je da se otvaranjem tržišta u području željezničkih usluga i jačanjem konkurencije postigne veća kvaliteta pružanja usluga, smanjenje troškova, zaštita krajnjeg korisnika, te osiguraju uvjeti za dotok europskog kapitala povećanjem broja domaćih i stranih prijevoznika na željezničko tržište. Regulatorno tijelo ima ulogu zaštite sudionika tržišta željezničkih usluga, te će donošenje ovoga Zakona doprinijeti stabilnijim uvjetima poslovanja prema tržišnim uvjetima. Isto tako, ovim zakonom stvorene su pretpostavke efikasnijeg i racionalnijeg poslovanja regulatornog tijela pripajanjem dosadašnjeg regulatornog tijela Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti kao njegovom integralnom organizacijskom dijelu, a usporedo s donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama osigurat će se nastavak poslovanja regulatornog tijela u području željezničkih usluga u izmijenjenom i ekonomski prihvatljivijem organizacijskom obliku. Unapređenje kvalitete usluge željezničkog prijevoza putnika i njihova zaštita u okviru šire politike zaštite potrošača u Europskoj uniji jedan je od osnovnih temelja ostvarenja pozitivnih učinaka zajedničke prometne politike u sferi željezničkog prijevoza i čini logičan slijed i cjelinu razvoja konkurentnosti željezničkog prijevoza. S tim u vezi ovim zakonom uredit će se kroz omogućavanje provedbe Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu zaštita prava putnika te na taj način cjelovito urediti navedeno područje. Ovim zakonom uredit će se područje regulacije tržišta željezničkih usluga, usklađeno s izričajem europskog zakonodavstva, djelokrug rada regulatornog tijela, postupci pred regulatornim tijelom, zaštita prava putnika pred regulatornim tijelom, suradnja u području regulacije tržišta željezničkih usluga te stvoriti pravni okvir za omogućavanje boljeg nadzora poslovanja subjekata na tržištu željezničkih usluga. Omogućiti nediskriminirajući i jednak pristup svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga pod jednakim uvjetima te osigurati stručno i efikasno obavljanje poslova regulacije tržišta željezničkih usluga s ciljem da se potpunim otvaranjem tržišta u području željezničkih usluga i jačanjem konkurencije postigne veća kvaliteta pružanja usluga. Učinkovitost i ekonomska održivost željezničkih usluga, zaštita krajnjeg korisnika kao i osiguraju uvjeti za povećanje broja domaćih i stranih operatera na željezničkom tržištu. Predloženim zakonom stvorit će se pravni okvir za omogućavanje ostvarenja funkcija neovisnog regulatornog tijela u području željezničkih usluga na ekonomičniji organizacijski svrsishodniji način s osnovnom svrhom boljeg nadzora poslovanja subjekata na tržištu željezničkih usluga. Omogućiti će se nediskriminacijski jednak pristup svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga pod jednakim uvjetima. Osigurati stručno i efikasno obavljanje poslova, regulacija tržišta željezničkih usluga, osigurati bolja učinkovitost i ekonomska održivost željezničkih usluga te osigurati cjelovita i kvalitetnija zaštita putnika kao krajnjeg korisnika. Slijedom svega navedenog klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona.

pa ja načelno nemam neke primjedbe na ono što ste vi govorili, međutim vi ste govorili o jednom idealnom tipu željeznica, željezničkog prometa, prometa. Vi ste govorili kako bi to trebalo biti u idealnim uvjetima vjerojatno u idealnoj državi. Međutim, sve što ste vi rekli to nema veze sa hrvatskom stvarnošću, to nema veze sa hrvatskim željeznicama, to nema čak nikakve veze sa intencijama Hrvatske vlade. Mislim da bi mi trebali ovdje govoriti kakvo stanje jest i što napraviti da se to stanje poboljša. Morate znati da je promet željeznički pao 50%. Znači, evo kažu Znači, evo kažu i više. Zna Novak točno koliko. I mi sad govorimo da ćemo nekakvim umjetnim spajanjem, što ću govoriti pod drugom točkom dnevnog reda, umjetnim spajanjem u kojem nema nikakvih analiza, nelogičnim spajanjem nespojivoga da ćemo mi poboljšati i da ćemo imati dobar promet, dobru regulaciju prometa, nemamo. Imamo 200 agencija, vijeća, ne znam što sve ne. 100 kad bi se ukinulo nitko u Hrvatskoj ne bi primijetio. Međutim, u tim agencijama su prijašnje i sadašnja vlast zaposlile ljude koje je vrlo teško otpustiti. realnom sektoru se može otpuštati svaki dan po 100, 200 ili 500 radnika, ali ovdje su zaštićeniji od ličkog medvjeda. I sad mi spajamo nespojivo i sad će to biti dobro od sutra. Neće biti, bit će još veći kaos.

izmišljenom događaju postojalo jedno mjesto u kojem je postojao nogometni klub koji nema novca se natjecati u bilo kojoj od županijskih ili većih liga pa on je odlučio pa će se natjecati sa susjednim nogometnim klubom iz susjednog mjesta, igrat će oni međusobno nogomet, međutim oni se tako dogovore da će osnovati kup svojih dvaju mjesta pa pobjednik toga kupa jedan od tih mjesta kaže pa ipak bi se mi natjecali u nekakvim ligama ili sudjelovali u nekakvom državnom kupu. Ali onda im kažu ali čekajte vi nemate ni povjerenika za ligu, vi nemate organiziran ni savez ni ništa. Oni kažu nama to ne treba. Istina, govorim o idealnim uvjetima. Pitanje je što nama zapravo danas treba. Ali je isto tako pitanje gdje se mi danas nalazimo? 2014. godina, članica smo EU, u EU postoje pravila, ona su jasna. Postoje pravila koja smo mi na kraju u svim tim pretpristupnim dogovorima, ugovorima potpisali i toga se moramo držati. Ne kažem o pojedinačnim slučajevima, ja ne mogu sad reći ovdje osnivamo, agencija se konsolidira. Dakle, povezuju se dvije agencije, Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga sa HAKOM-om kao jedan mrežni regulator. Postoji konsolidacija ili proces konsolidacije u budućnosti koji može imati tri modela – multisektorski tržišni regulator, to je ovo znači HAKOM plus Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga i plus HERA u nekakav multisektorski HAKOM koji bi onda kontrolirao to tržište. Ali ideja, ono što sam rekao u raspravi možda ste zapazili, individualni regulator manje ovlasti, manja gospodarska moć. Konsolidirani regulator ima veću društvenu gospodarsku snagu. Drugi je konvergentni tržišni regulator. Da se HAKOM udruži sa Agencijom za elektroničke medije. Ili funkcijski tržišni regulator HAKOM plus AZTN. Dakle, slaganjem tih agencija u pravne subjekte koji će imati daleko veću moć i koji će onda moći kontrolirati sve ono čega se mi zapravo danas bojimo, a bojimo se prije svega dolaska stranih operatera toliko sam shvatio.

U međuvremenu, pri kraju svoje rasprave ste spomenuli i dosta onako pozitivno Zakon o željeznici gdje je već implementirana Direktiva EU ali je napravljeno još nešto što nitko od nas nije tražio, a to je da smo omogućili tim zakonom više upravitelja infrastrukture ili za one koji slabije prate to to znači da svakom dionicom ili svakom prugom možemo svaku prugu dati nekom drugom na upravljanje i raspolaganje. Zbog čega je to napunito, kome je to u interesu? Magistralne pruge ili ovi tzv. koridori što je po bivšem, to su sad transeuropska mreža. Je u interesu Europske unije ali samo kao pričuvni, rezervni pravac onog drugog četvrtog, bivšeg četvrtog. Ovo ovdje je rezervni pravac i Europi je interes da on bude upotrebljiv kad njima zatreba. Recimo podravska, mislim da ste vi s te strane, podravska magistrala koliko se ja sjećam nije obuhvaćena s tim, znam da nije. Pa, danas sutra kad krene recimo kampanja šećerne repe, pa ta pruga ne bude u funkciji, a neće biti zato što se ne ulaže u nju, a ne ulaže se u nju zato što ne možete na nju po ovom modelu ulagat novce europskih fondova pa će vam u međuvremenu propast kargu ali ćemo dopremit nekog stranog operatera koji će biti zainteresiran samo za ono što je dohodovno. A recimo, taj dio mu nije dohodovan jer to je kampanja koja traje jedno relativno kratko vremensko razdoblje. Pa ćemo onda biti u situaciji da te šećerane voze kamionima što je znatno skuplje, imat ćemo uništavanje lokalnih cesta što košta jedinice lokalne samouprave. Pričamo o ekologiji i težnji Europske unije da se prebacuje sve na željeznice zato što je to i ekološki čišće, a mi radimo sve suprotno. Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Uvaženi kolega Novak, dakle sa ovim zadnjim dijelom se ja s vama slažem. Željeznica je po svim pokazateljima, znači i ekonomskim, ekološkim, kako god hoćete prijevozno sredstvo koje je u puno karakteristika bolje od cestovnog prijevoza. Međutim, cestovni prijevoz ima jednu karakteristiku, a to je da može omogućiti prijevoz od vrata do vrata. Može naravno, može se i to u željeznici ali postoji uvijek, i nažalost o tome moramo govoriti, postoje lobiji. I danas se postavlja pitanje, moja županija ima 84 tisuće stanovnika, ako ima i toliko sad, svi stanemo na utakmicu Barcelona-Real, još ima mjesta gore na tribinama. Kad govorite o prijevozu, a govorim o putničkom prijevozu, ni djeca čak u školu ne idu sa željeznicom, idu sa autobusnim prijevoznicima i to bi se moglo organizirat i to bi županija mogla ili neko već mogao bi organizirat da se na taj način željeznica reaktivira u tom smislu sigurnijeg i boljeg prijevoza. Gospodarski je sigurno, ja neću vama proturječit, puno stvari, puno nelogičnosti kad govorite o šećerani, kad govorimo o cementu, bilo kojem prijevozu, puno je stvari. Jer željeznica bi mogla to omogućiti svrsihodniji prijevoz. Neke pruge su bile zatvorene, baš kad govorite o mom kraju, to je pruga Đulovac, Sirač-Daruvar-Đulovac-Pčelić, na toj pruzi je sad u tijeku obnove, radovi obnove isto tako je s prugom Pleternica-Našice. To su spojene, priključne pruge. Vi govorite o glavnoj vjerojatno pruzi Varaždin-Dalj i sigurno da u budućnosti ta pruga, ja se slažem s vama, neće biti interesantna nekome u komercijalnom smislu. Država mora napraviti, željeznica nikad u tom smislu isplativa kao što ni štampanje školskih udžbenika nije baš isplativo osim djela nakladnika. Dakle, država će morati uložiti svoj dio novca da ovakve putne pravce zadrži. Ali opet kažem, bitna je jedna šira prometna politika, šira prometna strategija da vidimo kako revitalizirati željeznički prijevoz. Poštovani zastupnik Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Žagar moram priznati vi ste jako lijepo iznijeli stavove kluba SDP-a i oni jako dobro zvuče, no moram priznati da ono što je gospodin Novak govorio da mi je nekako bilo puno životnije i realnije. Naime, lijepo je danas govoriti o tome da treba otvoriti mogućnosti tržišnog natjecanja i poslovanja za sve jednako. I to je točno, to se mora, no čudno je da mi naše igrače, a govorili ste i o sportskim, sportskim malo rječnikom, pa ću nastaviti, čudno je da mi u utakmice ulazimo da svoje igrače pripremamo tako da im ne damo jesti, da ih šaljemo gole i bose, da ih oslabljujemo i onda im kažemo e sad idemo u tržišnu utakmicu sa onima koji su imali trenere, kondicijske trenere, ne znam što sve ne, dobru logistiku sad se vi s njima natječite. Dakle, meni ovako u toj raspravi koju ste imali nekako pada u oči članak 29. ovog zakona, a to je postupak po prigovor kod željezničkog prijevoznika. Sad ja vas pitam što će se dogoditi kada netko od putnika ili korisnika usluga da neki prigovor, a znamo kakvi sve sada kolaju kolaju šaljivi razno razni izrazi za Hrvatske željeznice u nazad godinu dana dvije. Što će se dogoditi sa Hrvatskim željeznicama? Jesmo razmišljali o tome kako će se to reflektirat na njih i kako će oni opstajati u tome? Plaćat će kazne, neće moći se natjecati, a vlasništvo su Republike Hrvatske. Oni su naše vlasništvo, oni su naši igrači, mi te igrače gole i bose bacamo na teren. Nije ovo dobra stvar, nije dobar zakon i imat će loše efektne. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Da kolega mogu se s vama složit ako govorimo o igračima golim i bosim, ali onda moramo priznat da nam je i teren dosta pun krtičnjaka i neravan. Vidite još je Isus danas rekao, istina to on govori o duhovnom smislu a vrijedi u mnogim područjima djelatnosti ljudske, "Ne može se novo vino sipati u stare mjehove ili u stare posude." Mi smo, našli se u situaciji doista pomalo čudnoj ali sami smo tome krivi, moramo to priznat. Unazad ovih dvadeset i nešto godina od kad imamo državu mnoge stvari smo zanemarili. Između ostalog zanemarena je i željeznica. Željeznica je, vi to dobro znate, ona je pokazatelj da i ne čitamo puno, koliko se samo kasni u remontu pruge. Od 2700 kilometara na 1500 se kasni u remontu. Dakle, željeznička infrastruktura ostaje vlasništvo Republike Hrvatske i ona kao takva mora doživjet obnovu na mnogim pravcima. Mi na toj željeznici moramo omogućiti tržišne uvjete. Ulaskom u EU prihvatili smo ta pravila i to se upravo ovdje radi, znači dozvoljava se ravnopravna utakmica svih onih koji su zainteresirani na takvoj željeznici voziti. Naša je zapravo zadaća i to je na kraju krajeva zadaća i ministra i ministarstva da pokušamo dovući one ljude koji mogu koristeći ovu prugu ulagati u RH, znači da bi se ta infrastruktura podigla na višu razinu. To je smisao cijele ove priče, nije smisao uljepšavanje niti prikazivanje krive slike o onome što se kod nas danas nalazi. Međutim da nije sve tako crno govori, ako možete otići malo na stranice, web stranice HŽ-a i infrastrukture, vidjet ćete da postoje određena ulaganja i da se stvari ipak pomiču prema boljemu. Hvala lijepa. 4. replika, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Žagar, govorili ste o jedinstvenom europskom željezničkom tržištu. Pa kada o tome govorimo, mi kao 28. članica tog i takvog ujedinjenog europskog tržišta i kada pogledate, dakle našu i infrastrukturu, brzine vlakova, broj putnika i tereta, količine tereta koji su prevezeni, onda bismo zapravo ovo naše tržište, kako je netko nazvao ovdje i ove pruge su bile tzv. pričuvne pruge u slučaju loših događanja na onom koridoru 4, a druga stvar da po brzini prijevoza naših putnika pa i tereta, zapravo spadamo u nekakvu egzotičnu zemlju. Gledali ste i ove dokumentarne serije o vlakovima negdje u Švicarskoj ili u Francuskoj provansi koji voze turiste i pokazuju prirodne ljepote jer tom brzinom kojom naše željeznice sada voze, zapravo se može upravo tako nekako možda dobiti i ideju da bi takav bio promet i takav način HŽ-a, možda bi bio i profitabilan. Dakle, govorimo o tome da su te brzine od 60km, od Vinkovaca, npr. do Zagreba Zagreba imate 230km željeznicom, a vlak vozi skoro 5 sati pa podijelite 230 sa 5, dobite 47km prosječno na sat. Zaista egzotično, ali i žalosno. Na ideju panoramskih vlakova odgovara poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Grubišić, dakle kada govorimo o brzinama vlakova, ne bih se baš s vama složio da je situacija tako crna. Istina, komercijalne brzine vlakova su dosta niske u RH, međutim postoje dionice i relacije gdje se i danas vrlo brzo i udobno putuje. Kažem, ono što je najveći problem je zapravo količina i tona koje zapravo željeznice prijevoze, a onda i broj putnika, ako bi toga bilo više, onda bi i željeznice bolje poslovale i u tom smislu bi se moglo omogućiti daljnji razvoj željeznica. Ono što posebno želim naglasiti, a iz ovih replika mi se čini da je važno, infrastruktura ostaje u vlasništvu RH i o nama ovisi koliko ćemo ulagati u infrastrukturu, koliko ćemo povući iz fondova EU da bi ta infrastruktura bila što prihvatljivija, na što boljoj razini kvalitete i da bi onda oni operatori koji budu na njoj vozili mogli ostvariti bolju zaradu, a to je njihov jedini motiv da se s tim poslom bave. Hvala. raspravu i dalje po klubovima. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa ostalim timom koji je ovdje. Pa ne znam koliko od početka ove godine smo raspravljali o željeznicama puta u ovom Hrvatskom saboru. Tko o čemu, Sabor o željeznicama. I mi ovdje raspravljamo o željeznicama i ove naše rasprave koje su poglavito iz gospodina Novaka i još nekih kritičke, resorni ministar apsolutno ne uvažava, nije se niti jedanput ovdje pojavio na sjednici Hrvatskog sabora, ne znam iz kojih razloga, nego pošalje svoga, ja ne kažem da nije kolega Antešić nadležan za stvar, ali kako što je dolazio gospodin Linić i bio cijeli dan ovdje u raspravama o financijama u državi i gospodin ministar pravosuđa i još neki, ali gospodina vojnika Ryana, pardon gospodina ministra prometa nikako ne možemo vidjeti na sjednici Hrvatskog sabora. Kaže se da je spašavanje proračuna i rebalans, po riječima našeg ministra prometa, spašavanje vojnika Ryana. Bilo bi puno bolje kada bi se to usmjerilo spašavanje vojnika Ryana na HŽ i kada bi HŽ bile predmet njegovog prijepora, napora da se stanje na HŽ-u popravi, a ne da se iz neznanja ili pak namjere toliko pokvari, kao što netko reče ovdje, gospodina Hrg, da staviš igrača, tj. HŽ, putnički putnički prijevoz ili pak HŽ-Cargo u utakmicu sa nekim novim, svježim igračima koji, eto, ulaze u 85. minuti da zabiju ili pomognu svojoj ekipi da zabiju gol HŽ-u. A zabijamo A zabijamo mi auto golove sami sebi, odnosno ministar i djelatnici, menadžeri HŽ-a koji su dobro plaćeni pri tome. Kada ja idem doma uvečer umoran od rasprava u Hrvatskom saboru, prolazim Jurišićevom ulicom, ulicom Nikole Jurišića, kapetana obrane … jedinog pobjednika, kažu, nad Sulejmanom Veličanstvenim, onda vidim tablu na kojoj piše Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga i prije nego što su bile ove rasprave u Hrvatskom saboru o tome pitao sam se što to regulira ta agencija. da kažem u prvoj zoni grada Zagreba, u Jurišićevoj ulici. Što ona regulira? Regulira to da kada netko putuje na posao u brodogradilište ili bilo gdje u Rijeku, a tamo su sada radna mjesta, nemamo mi više u Slavoniji ni radnih mjesta ili pak putuje na posao kao konobar ili kuhar u Rijeku u Crikvenicu itd. vlakom iz Vinkovaca, Vrbanje, Strošinaca i ostalih krajeve naše Slavonije siromašne, pa kada dođe u Zagreb, a vlak polazi u 4,00 iz Vinkovaca dolazi u pola 9, a kaže se da je jedini vlak toga dana otišao u Rijeku u 7,50. Što to regulira agencija i kako štiti prava putnika? Kako štiti uopće uopće nacionalni hrvatski interes da se ljudi mogu lagano i brzo prebaciti od Vinkovaca do Rijeke iz Osijeka do Rijeke? Dakle vlakovi iz Slavonije dolaze između 8,30 do 9,00 i iz Osijeka i iz Vinkovaca, a vlak za Rijeku je i to putnički otišao u 7,50 u Rijeku. Jedini drugi vlak koji postoji za Rijeku je vlak koji vozi u 16,57. Jutros sam bio na kolodvoru da bi provjerio i da bi bio potkovan za ovu za ovu raspravu za ovdje i dobio tu cedulju. To je brzi vlak koji polazi iz Zagreba u 16,57 dakle oko 5,00 sati i dolazi u Rijeku u

Eto to je kaže gospodin Novak 7 slučajeva, 5 je nenadležno, 2 nadležna ali nisu uspjeli riješiti. U Jurišićevoj ulici agencija, pa jackpot za neke koji su stranački podobnici, ma milina raditi u agenciji ništa nisi odgovoran. Što to odgovara agencija i sada je pripajamo kaže HACOM-u i gubi se ravnatelj agencije radno mjesto bit će šef HACOM-a i njemu šef ali svi ostaju i dalje. I hoćemo li i dalje imati ovakav red vožnje, raspored vožnje kako god hoćete kojim se zapravo uništava Hrvatska željeznica. Što se radi sa HŽ Cargom? Ajmo još malo o putničkom prometu. Naručeno je od hrvatske Vlade, kao što su automobili naručeni, 40 novih putničkih kompozicija vrijednost milijardu i pol kuna. dala je jamstvo,

Kakve su brzine pored svih ulaganja Hrvatske države i one HDZ-ove vlade i ove SDP-ove od preko milijardu kuna godišnje Hrvatskim željeznicama, a oni koji su tim novcima upravljali i raspoređivali nisu znali i ne odgovaraju za raspored tih novaca. Što se postiglo ulaganjima u Hrvatsku željeznicu? Ništa. brzina vlakova prosječna, rekao sam koliko se putuje od Vinkovaca do Zagreba, a to je Paneuropski koridor 10, a gdje su ove druge lokalne pruge. Vozio sam se vlakom, a vjerujem mnogi od vas cijelom Europom. Putovao sam od Pariza do Marseille TŽV-om ICE-om u Njemačkoj od Amsterdama do Münchena. Putovao sam u Sofiju vlakom preko Srbije. Postojao je vlak koji je vozio Ljubljana-Zagreb-Beograd za 4 sata, prije 40 godina. Marjan Express je vozio unskom prugom Zagreb-Split 5, 6 sati preko Bihaća unskom prugom, zna se što je. Unska pruga više ne postoji da se razumijemo niti ima pojma da bi se možda sa prekograničnom suradnjom sa BiH napravila unska pruga koja je puno bliža i brža, ali dobro to je nekim drugim. MI ćemo kopati tunel kroz Ćićariju kako reče Kajin do naše Istre. Hvala Bogu bilo bi dobro da i jedna i druga ide investicija, ali o tome nema razmišljanja. Dakle ovaj zakon koji se prije svega odnosi na agenciju i briga za agenciju ide po hitnom postupku, a na puževim prugama. Koliko je to bio pad prometa u prošloj godini u putničkom prometu na HŽ-u? Možda Možda će gospodin Antešić znati ili prijatelji koji su ovdje, preko 50%. Koliki je pad prijevoza HŽ Cargo-a? Također negdje oko 50%. Od HŽ Cargo-a zavisi i Petrokemija Kutina i Luka Rijeka, i Luka Ploče, i Gredelj, i šećerane kako reče ovdje neko već spominjanje i u Županji i u Virovitici i u Osijeku i niz drugih gospodarskih subjekata, namjernim uništavanjem ili iz neznanja HŽ Cargo-a. A sada ćemo doći do toga da će radnicima koji su dobili otkaze, a podnijeli tužbe ima ih već preko 200 platiti naknadu štete prema sudskim postupcima, najvjerojatnije kao i policiji kao što se već zna da je plaćeno jel, više kamata i oštete negoli osnovice, pa ćemo imati opet jedan proces u kojemu će HŽ zapravo Hrvatska država a to su i hrvatski građani izgubiti. I to je jedno nesuvislo, jedno neznalačko upravljanje HŽ-om. A kada govorimo o tome kako se sve zapošljavalo i tko je sve zaposlen, nije ni čudno da se ovako postupa na Hrvatskim željeznicama. Gdje je opravdanost ili gdje je studija opravdanosti odnosno raščlamba ili kako se kaže analiza o opravdanosti nabavke 44 nova putnička vlaka? Jesmo li to vidjeli, jeli to nama netko podastro, jeli to ministar rekao da treba baš 44 nova vlaka, ne možda 14? Za koju će to upotrebu biti? Gdje će ti vlakovi voziti? Koga će oni voziti kada je pad prometa samo u prošloj godini gotovo 50% Pa vidim ja kada čekam na brklji ili ti rampi u Slavonskom Brodu na državnoj cesti po 2, 3 vlaka da prođu, onda bude čep od 5km, a ja kada budem prvi tamo vidim da vlak iz Vinkovaca koji vozi dva vagona za slavonski brod nema nikoga u njemu a nas ovdje čeka 1000 ljudi u automobilima, poluprazni ili prazni vlakovi. Kada ste vidjeli puni vlak? Kada ste vidjeli ekskurzije, kada ste vidjeli štošta drugo? Pa vlak je skuplji od autobusa, je li to moguće? Netko je ovdje spominjao kamen temeljac u Lupoglavu za ovaj tunel Ćićarija. Pa nekada je i gospodin pokojni predsjednik Tuđman, pokoj mu duši, putovao brodom iz Siska do Rugvice, kako je i rekao da će u Rugvici biti zagrebačka luka kao moguća buduća luka koja će ići plovnost i prema moru i prema dalje preko Kupe itd., od toga nema ništa. Pruga Karlovac-Petrinja, ma i šljunak su digli i krupno kamenje određeni ljudi. Pruga Našice-Pleternica, ratna najvažnija pruga u Republici, žila kucavica Slavonije koja je bila napadnuta od srbočetnika i nje nema više niti se zna kada će biti popravljena. I da li će i hoće li uopće biti popravljena. O čemu mi pričamo danas ovdje, opet o agenciji, o tih nekakvih ne znam koliko uopće i zaposlenih ima, znam da ima 9 slučajeva je imala, 10 zaposlenih, 9 slučajeva od kojih 7 su nenadležni. Netko je ovdje rekao neka institucije rade svoj posao. Ne, ne ovdje, netko tko je bio bivši predsjednik je li, hvala Bogu da nije više, ali te institucije bi imale štošta za naći ako bi se uhvatile u koštac. Ja mislim da ne bi ni za dvije godine uspjeli raskopati, što se sve tamo radilo i u HŽ CARGO-u i u nekim drugim, na nekim drugim mjestima na hrvatskim željeznicama i kako se krčmilo, kako se zapošljavalo i kako se upravljalo Hrvatskim željeznicama. Ja bih najviše volio da ponovno mogu putovati prugom od Broda do Splita, Slavonskog Broda, mog grada do Splita kao što sam kao dijete putovao kada me otac stavi u Brodu u vlak u 8 navečer a ja budem u 6 na rivi u Splitu i tamo me dočeka stric i onda me odveze u Hercegovinu osobnim automobilom. Da, ali to je bilo, da, da, da, to je bilo onda, imate predsjedanje u Sunji pa se mijenjaju lokomotive itd.., znamo mi svi dobro o čemu se radi. Dakle, Dakle, i to bez kašnjenja gospodin Mlakar, da. Dakle, volio bih kada bih ponovo prošao kanjonom Une i unskom prugom, kada bi učenici imali priliku iz Našica odnosno iz Pleternice, Čaglina i ostalih mjesta doći u Našice u srednju školu vlakom. A volio bih kad bi turisti iz Slavonije, naši Slavonci ili pak zaposlenici u turizmu na vašoj primorskoj rivijeri, Boriću, kada bi oni, kada bi oni mogli imati vezu vlakom da dođu pravovremeno a ne da pođu dan ranije, dan jahanja prije da bi došli do Rijeke. Nažalost ova agencija koja bi o tomu svemu trebala ipak brinuti, poglavito o redu vožnje, a naveo sam primjer i dalje, i ja to stalno govorim i unatoč tome opet je isto red vožnje da za Rijeku iz Slavonije nema veze, ni iz Osijeka, ni iz Vinkovaca, ni iz Vukovara ni iz O tome da je o HŽ CARGO-u ovise, još da spomenem i luku Vukovar koja je nekakav veliki projekt, sada su se uhvatili kanala i luke Vukovar, luka Slavonski Brod, luka slavonski, dakle o riječnim lukama koje imaju mogućnost željezničkog prijevoza, o pruzi koja vodi nekada od Šamca Sarajevu na drugu stranu prema Beogradu isto nema ni riječi, niti se o tome tko brine. Mi se brinemo samo oko 10 zaposlenika ove agencije i primjenjujemo Direktivu Europske unije o pravu putnika u kojemu kaže da putnici prema europskim standardima a možemo i misliti, ja kada putujem iz Wormsa u Mannheim vlak stiže u sekundu, iz Mannheima u München hvatam vlak za Zagreb, opet u 5 minuta …/Govornik se ne razumije./…. Jedva stignem priječi dva perona dalje da uhvatim vlak za Zagreb. Sve u sekundu. A o Japanu da ne govorimo. Nažalost daleko je sunce i daleko je ovakav standard na Hrvatskim željeznicama a još je gori standard koji primjenjuju oni koji ravnaju i upravljaju Hrvatskim željeznicama a poglavito ministar koji to sve skupa odlučuje. Pa sam i po koji puta već do sada tražio njegovu ostavku ali evo. I opet je tražim. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Mladen Novak, replika. **Novak, Mladen Nadam se da će me kolega Grubišić čuti. On je počeo sa osvrtom na ministrovo ne prisustvovanje sjednicama, ali ja moramo napomenuti da on ne prisustvuje ni sjednicama odbora pa čak i kada su tematske osim na onoj jednoj na kojoj se pojavio i tada bolje da se nije pojavio jer ono je bilo stvarno sramotno. Spomenuli ste spašavanje vojnika Ryana. Imate na internetu jedan vic, jednu karikaturu "Ni puškom ne mogu natjerati nikoga da ide spašavati vojnika Ryana ako je to ministar Hajdaš Dončić. Ni puškom". Spomenuli ste 44 vlaka, Gredelj bi ih trebao raditi. Ako se sjećate pod pritiskom je Gredelj otjeran u stečaj da bi se izvršio stečaj po starom zakonu jer je to bio način da se spasi ta firma. Ta firma ne samo što nije spašena nego ljudi nisu dobili ni otpremnine. Iako ministar Mrsić u odgovoru na zastupničko pitanje tvrdi suprotno što nije istina. Spomenuli ste još slučaj, vi ste spominjali nešto drugo ali ja ću se vratiti. Rad ovog ministra, između ostaloga licenca je dala privatnom prijevozniku sa sredstvima od HŽ putničkog prijevoza da se radi konkurencija HŽ CARGO-u. Ja bih volio jedanputa da taj USKOK, DORH, neka se uhvate toga pa neka kažu da tu nema netko svoj prst. Neka kažu, O.K, ja ne tvrdima da ima, ali neka provjere. Nema logike da HŽ putnički prijevoz ne daje svoje lokomotive na posudbu CARGO-u ali daje jednom privatniku koji se temeljem tih lokomotiva može licencirati. I čisto još jedna stvar. Za vrijeme bivše države u Sunji je bila triangla pred rat je postojala tako da se moglo iz Slavonije direktno za Dalmaciju. Ali ova država je izvadila i tu trianglu.

za Split. Drugi je pravac bio Zagreb – Beograd i opet Split – Beograd. Dakle, jedan trokut koji je bio u Sunji, ali to je čak i bilo riješeno da se nisu morale lokomotive otkopčavati i prikopčavati s prednje strane. Ali je ova država eto tako odlučila da Sunja bude jedan kolodvor kao onaj prije 150 godina u Santa Feu, tako ono, posljednji vlak za Santa Fe. No, kada ste govorili o vojniku Ryanu, jel' tako liči, kolodvor u Sunji može poslužiti za vesterne, za snimanje. Dakle, kad ste govorili o vojniku Ryanu i vi i ja dobro znamo na koji su način, čak je i dato 400 vagona HŽ Carga toj jednoj privatnoj tvrtki. Radi se o tome da se, ja se, pitam se, neću tvrditi da ne bih opet išao na informativne razgovore u MUP. Dakle, ne smijem, moram se pitati postoje li tu korupcijsko-kriminalna djela uništavanja HŽ Carga namjerno. Eto hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Tomislav Žagar, replika. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Grubišić. Nekad davno, mislim da se ta emisija zvala "Znanje i imanje", sjećam se da je uvijek u špici te emisije bilo gdje je proizvedeno najviše kukuruza te i te vrste, pa su bile pune prikolice, prinos ogroman. Nitko nije pitao za zaradu, jednostavno govorilo se samo o prinosu koliki je bio prinos i na taj način se određivalo tko je najbolje radio. Kad govorim o Hrvatskim željeznicama naravno vi iz ovog povijesnog rakursa gledate na to i drugo opredjeljenje je bilo. Željeznice su imale drugačiji status, drugačiji položaj. Mi smo prihvatili, još jedanput naglašavam, prihvatili smo načela tržišne ekonomije kao zemlja članica EU. U tom smjeru jako je važno razlikovati tehničko-tehnološke preduvjete od pravno pravnih aspekata kojim zapravo agencija, to barem ja tako razumijem agencija se bavi. Agencija isključivo se bavi odnosima između upravitelja infrastrukture i korisnika infrastrukture. Dakle, ona ne ulazi u odnos između koji nastaje između samog prijevoznika i korisnika prijevoza. O tome ste vi nešto govorili. Mislim da je to jako bitna ta nadležnost. Što se tiče same agencije, pa naravno ovdje to je nezgodno i reći, ali nije trebalo 2007. ni osnivati onda, Nije ju trebalo ni osnivati da bi, da postavite ljude u nezgodnu situaciju da zapravo oni zbog pravnog okvira ne mogu djelovati. Međutim, jasno nam je da je osnovana zbog svega onoga što smo u pretpristupnim pregovorima ispregovarali i ono što je na kraju krajeva bila naša obveza. obveza. Ključna je stvar da se spajanjem agencija sada, očekuju se uštede od 300 tisuća kuna mjesečno. Dakle, to je dobra stvar za proračun Republike Hrvatske i ove opaske koje ste vi govorili, dakle da se novac ne troši a da se funkcija koju ta agencija ima da se nastoji obnavljati i to u još boljem, racionalnijem i svrsishodnijem obliku. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Dakle, kolega Žagar vi utemeljenje agencije, dakle iz 2008. godine prebacujete jasno kao ping pong lopticu na, dakle na leđa HDZ-a, oni su bili na vlasti tada. Ali nemojte kao Poncije Pilat prati ruke HDZ-u. Imate priliku da napravite nešto što su oni ako vi kažete tako, dakle pogrešno učinili, dakle ispravite. Na žalost dvije i pol godine ste na vlasti ne činite ništa. Kada govorite o kukuruzu i cijeni kukuruza ja ću s obzirom da ste vi član SDP-a neki dan sam krčio kuću i na tavanu našao knjigu o seljačkim zadrugama u Slavoniji i Baranji iz '52. godine, pa ću vam dati tu knjigu u kojoj ima popis zadruga i koliko su kukuruza proizvele u to vrijeme. To je pet puta više nego što se proizvede danas. Kud je taj kukuruz otišao? Netko je meo tavane valjda pa su pokupili, ali ne bih o tome. Imam Imam knjigu i o Aliji sirotanović i o tome vam mogu dati. Kada se govori o željeznici onda je ova agencija u ovih šest godina davala izvješća Hrvatskom saboru o svom djelovanju i u vrijeme, dakle vladavine HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera, ali i u vaše vrijeme i tada smo uglavnom svi šutjeli. Ali došlo je vrijeme da se više šutjeti ne može. Došlo je vrijeme da se kaže da novci koje je Hrvatska država uložila kao i ona u brodogradilišta ali i u Hrvatsku televiziju, građani su to sve ulagali iz svog poreza i od svojih usta otkidali za Hrvatsku željeznicu, a da je netko to sve skupa, skupa sa tom agencijom koja se nije brinula o tome kako je rekao Novak o blokadi HŽ Carga kad je. To je trebala regulirati agencija, a vi kažete da je ona odlično radila. Pa imate izvješće. 7 slučajeva nisu nadležni, 2 su nadležna, nisu stigli riješiti. Pa što mi govorimo? O čemu mi pričamo ovdje? Nemojte braniti ono što je neobranjivo. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Grubišić, replika. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Ne zato što mi je prezimenjak nego bih pohvalio izlaganje zastupnika Bore Grubišića što je naglasio i na prvo mjesto stavio naše probleme u željezničkom saobraćaju koje je ocijenio dosta lošim i upitnim. Rekao sam da smo u načelu za suradnju sa Europskom unijom i usklađivanje zakona, ali na prvo mjesto moramo staviti svoje interese koliko god nas koštalo. Drugo, u načelu koliko sam ja bio prisutan na sjednicama Sabora predsjednik za promet i veze nikad se nije pojavio. Ja bih molio predsjednika Sabora dotični ministar bilo da se radi o Hajdaš Dončiću ili drugom pošalje ispriku predsjedniku Sabora zašto ne može biti prisutan sjednici kad se raspravlja o njegovu području i da nas predsjednik Sabora o tome izvijesti da je ministar zauzet zbog tog i tog razloga. To bi bilo dobro i pošteno, a ne ovako da svatko uzima stvar u svoje ruke i ponaša se kako to njemu odgovara. A stavio bih primat na naše probleme jer dok se išlo uskom prugom iz Zagreba do Splita išlo se 5 sati, a sada brat bratu preko Knina i Gračaca treba punih 8 sati i to je neizvjesno. Dakle, tu bi trebalo rješavati stvari i ministar bi trebao biti prisutan ili dati službeno obrazloženje zašto nije prisutan na sjednici kad se radi o njegovu resoru. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku pa ću i ja poslije odgovoriti, poštovanog zastupnika Bore Grubišića. evo da kažem pohvali od mog prezimenjaka Grubišića, don Ivana Grubišića jel'. Naime, kad ste već govorili o ministru zapravo s obzirom da je prošlo 2,5 godine od od konstituiranja Hrvatskog sabora, a gospodina ministra za 2,5 godine može se govoriti slobodno pa neka opet idem na informativni razgovor o podcjenjivačkom odnosu toga ministra prema zastupnicima, o podcjenjivačkom odnosu toga ministra prema zastupnicima, prema ovome Visokom domu kako to volimo reći. Kada govorite pak o unskoj pruzi postoji jedan rekao bih atavizam, dakle jedan ostatak ostataka, relikvij relikvijara vi ćete to bolje razumjeti jel' ako kažem da pruga postoji trenutno od Siska i Sunje do Volinje, dakle mjesta na Uni, na granici Hrvatske i BiH. Eto to je još posljednji ostatak tog unskog dijela, mali dio te unske pruge jel'. Voljeli bismo kada bismo i sa ministrom mogli oko svega ovoga raspraviti ovdje u Hrvatskom saboru ali se bojim s obzirom na iskustva sa odbora da bi nam trebao možda i prevoditelj na engleski jezik pri tome i meni i vama možda. Hvala. Hvala i vama. Naime, što se tiče zahtjeva da na raspravama bude prisutan ministar one mogu biti legitimne ali rasprave se vode u skladu sa Poslovnikom i prisutnost zamjenika ministra je potpuno legitimna i statutarna ovdje. zapisnik sa sjednice, bilo transkript ili zapisnik koji mi verificiramo, bit će dostavljen ministru. Ali čini mi se da će tamo biti jedan od zaključaka da se omogući putovanje od Broda do Splita bez pratnje, samo to. Nema nikakvog drugog prijedloga. To ćemo također zamoliti ministra. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Branko Vukšić.

Zapravo govorili ste o problemu željeznica o kojem nikad nismo ozbiljno raspravljali, uvijek raspravljamo o željeznicama efemerno i sada nam je povod poticaj su upravo ove promjene zakona. Agencije reguliraju same sebe, agencije su u Hrvatskoj uglavnom, čast izuzecima, same sebi svrha. One postoje samo zato što su u njima zaposleni neki ljudi. Prije je kolega Žagar govorio da uspoređujući agencije sa nogometnim ligama nižerazrednim i tu se u potpunosti slažem to je ona zadnja liga su agencije, da trebamo imati regulatorna tijela kako bi se mogli u Europi natjecati jer mi smo sad ušli u veliku obitelj i mi ćemo se natjecati. S čime ćemo se natjecati? S agencijama ili ćemo se natjecati sa dobrim željeznicama? Mi ovim zakonima ništa ne dobivamo, pretačemo iz šupljega u prazno i hvalimo se kako ćemo 3 milijuna kuna zašparati u tome ali će se gubici na željeznici gomilati i dalje. Ali smo mi sretni jer smo spasili 3 milijuna kuna, ali nismo, u zakonu ne piše nitijedno slovo kako će to agencije bolje raditi. To je ono što sam prije govorio spajanje nespojivog. je netko govorio o statusu željeznica, kakav status željeznice imaju. Imaju takav status kakav im država daje. Država je obezvrijedila proizvodnju, obezvrijedila je sve što je prije bilo dobro. Znači, nije trebala uzeti ideologiju iz one države ali trebalo je uzeti ono što je bilo dobro, a željeznice su bile daleko bolje nego što su danas. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić suglasan sam ja s vama, poglavito o ulozi agencija i njihovoj namjeni zapravo. Jer Vlada i ona bivša i ova sadašnja proizvodi agencije, popunjava ih kadrovima iz svoje političke domene, iz svoje političke podobnosti i time rješava određena kadrovska rješenja i zaduženja koja ima prema nekim ljudima. Da ste vi u pravu sa vašom replikom najbolje govori ovaj zakonski prijedlog koji ima 37 članaka, a samo se članak 35. odnosi na prava putnika. Svi ostali članci se odnose na ustroj i način rada i odgovornosti agencije, njihovu nadležnost, kada interveniraju da li po službenoj dužnosti, da li po prijavi itd. Dakle, samo se članak 35. odnosi na prava putnika sve drugo je isključivo u svezi agencije, zapravo bavimo se sami sobom, odnosno agencija se bavi sama sobom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo replike, idemo ponovno u raspravu klubova. Na redu je HSU i poštovani zastupnik Željko Šemper. Izvolite kolega Šemper. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani zamjeniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Svrha donošenja ovog zakona je da se …/Govornik se ne razumije./… tržišta i jačanje konkurencije u području željezničkih usluga postigne veća kvaliteta pružanja usluga, smanjenje troškova kao i zaštita krajnjih korisnika usluga a to su putnici. Agencija za reguliranje tržišta željezničkih usluga ima ulogu zaštite sudionika tržišta željezničkih usluga te će donošenjem ovoga zakona doprinijeti stabilnijim uvjetima poslovanja prema tržišnim uvjetima. Jedan od osnovnih temelja ostvarenja pozitivnih učinaka zajedničke prometne politike željezničkog prijevoza je unaprjeđenje kvalitete usluga željezničkog prijevoza putnika i njihova zaštita u okviru politike i zaštite potrošača. Ovim zakonom trebala bi se urediti regulacija tržišta željezničkih usluga sa europskim zakonodavstvo posebno u zaštiti prava putnika, a to je dio gdje bi se ja preko članka 35. i najviše zadržao u svojoj raspravi. Iluzorno je očekivati da će ovaj zakon usluge našeg HŽ prijevoznika podići na europsku razinu. Prije svega, potrebno je u Hrvatskoj modernizirati kompletnu željezničku infrastrukturu, pruge, kompozicije vlakova, kolodvora, putne prilaze da bi se dobilo na brzini putovanja i posebno na sigurnosti putnika. U zakonu se gotovo u svakom članku od 28. do 32. spominje agencija gdje su regulirani poslovi zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu a o kojima putnici korisnici željezničkih usluga malo ili ništa ne znaju. Osobno sam vjeran korisnik željezničkih usluga, često putujem vlakom minimalno 2 puta tjedno. Vlak je izvanredno prijevozno sredstvo kad je sve po voznom redu, ali razne situacije putnicima kidaju živce i dižu tlak. Nije problem kad se za najavljenu rekonstrukciju pruge, postavljanje novih kolosijeka i kad je o takvim situacijama kašnjenje vlakova normalna pojava. Problem su izvanredni događaji kad vlak stane radi neke havarije i stoji po nekoliko sati. I tu je definitivno najveći problem putnika nedostatak u sustavu informiranja. Putnici ne znaju što se događa, zašto se stoji, koliko će se stajati, radnici kasne na posao, umirovljenici kasne na dugo očekivane i dogovorene preglede ili snimanja u bolnice, studenti kasne na predavanja i ispite a osoblje vlaka, kondukteri nemaju ni sami pravu informaciju. Tako je bilo nedavno kod prekida prometa od 5 sati zbog kidanja električne mreže između Dugog sela i Zagreba. Ili drugi slučaj kad su na relaciji Zagreb-Osijek u najprometnijem danu u tjednu, petku postavljena samo 3 vagona kad su putnici stajali po hodnicima. U takvim situacijama putnici su nemoćni, nemaju i ne znaju kome se obratiti pa onda stradaju nedužni kondukteri. Prema ovom zakonu agencija je nadležna za zaštitu prava putnika. Prema članku 28.u nadležnosti agencije je pod: 1. Provedba Uredbe EZ br.1371 iz 2007. godine o pravima i obavezama putnika u željezničkom prijevozu, 2. Postupanje po službenoj dužnosti u zaštiti prava putnika, 3. Rješavanje po prigovoru putnika protiv rješenja željezničkog prijevoznika, 4. Obavljanje inspekcijskog nadzora u području zaštite prava putnika i 5. Donošenje propisa za provedbu ovog zakona. Prema članku 29.putnik ima pravo prigovora željezničkom prijevozniku radi zaštite svojih prava koja su propisana uredbom, ovim zakonom, općim uvjetima ugovora o prijevozu, zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa i drugim propisima koji se uređuju prava putnika. Željeznički prijevoznik dužan je na svojoj službenoj stranici objaviti postupak koji se primjenjuje po prigovoru putnika. Prigovor je može izjaviti u roku od 30 dana od događaja, a željeznički prijevoznik u istom roku treba dostaviti obrazloženu odluku. Ako putnik nije zadovoljan odlukom željezničkom prijevoznika može podnijeti prigovor Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Agencija može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak protiv željezničkog prijevoznika, upravitelja kolodvora, prodavatelja karata ili organizatora putovanja ako nisu ispunjene obaveze predviđene propisima o pravima putnika. Agencija je ovlaštena provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom uredbe kao i općih uvjeta ugovora o prijevozu putnika. Prema članku 35. predviđene su i sankcije od 20 do 100 tisuća kuna za pravnu osobu koja primjerice tijekom putovanja putniku ne pruži sljedeće informacije: usluge u vlaku, sljedeća stajališta kao primjerice u tramvaju, kašnjenja, glavne prijevozne veze i mogućnost presjedanja, zaštitu i sigurnost, a toga svega u našim vlakovima gotovo da i nema. U posljednjih 12. mjeseci HŽ je povukao niz nepopularnih poteza a tu prije svega mislim na ukidanje lokalnih linija, pa čak i međunarodnih iz pravca Mađarske preko Koprivnice. Tračak nade u poboljšanje boljeg standarda i sigurnosti putnika daje odluka u konačnu izgradnju ili rekonstrukciju nizinske pruge Rijeka-Zagreb-mađarska granica. U članku 35. postoji dvadeset stavaka prema kojima postoje sankcije za propuste u željezničkom prometu koje su na štetu putnika u raznim situacijama pogotovo ako kod kašnjenja u polasku i dolasku prijevoznik nije obavijestio putnike o situaciji i procjeni vremena čim je takva informacija bila dostupna. Počnu li putnici koristiti sve ove mogućnosti predviđene ovim zakonom HŽ će se naći u još većim problemima, a to je i jedini puta da konačno putnici za svoj novac dobiju i adekvatnu uslugu u skladu sa EU standardima. U nadi da će se ovim zakonom bolje urediti barem neke funkcije u području željezničke usluge i ostvariti bolja prava putnika koja uživaju i putnici u ostalim državama EU, Klub zastupnika HSU podržat će ovaj zakon. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Šemper, govorili ste o kvaliteti kvaliteti prometovanja željeznicom, putovanja i vi ste se koncentrirali više na ovaj putnički prijevoz i mislim da u onom dijelu, budući dolazimo, zato sam se javio za repliku, budući da dolazimo iz istog kraja, dolazimo iz jednoga željezničkog središta koje je do sada bilo središte i značajno i u smislu i putničkog prijevoza, sada istina je, došlo je sada neki Varaždin, ja ne znam koja je njegova strateška pozicija da on može nama biti nadležan u tom dijelu, ali bitno je jedna druga stvar osim ovoga, naravno da je sigurnost na prvom mjestu, ali da se preveze čim više i čim brže. čim više i čim brže. A ja vam želim skrenuti pozornost i u još jedan momenat koji govori u prilog, vi ste govorili o onoj negativnoj stvari koje su u putničkom, a ja želim skrenuti pozornost koje se događaju događaju u teretnom prometu, a to je da se recimo naše i Botovo i … gdje su izuzetno velike količine tereta se tovare. da je ovaj, da se na ovome kolodvoru … 80 230 vagona godišnje da se utovari i da se toliki teret …, a gotovo samo 5 ljudi vrši taj posao i sad se ide isto u tom smislu da se i taj broj reže. Pa kuda to vodi? Vodimo ovome dijelu o čemu je kolega Hrg govorio, da se znači naša ekipa koja hoće igrati kvalitetno dobro, prevesti čim više i čim bolje, da se još na neki način oslabi i da naravno netko dođe treći koji će nam to još u gorem smislu napraviti, o čemu ste i vi govorili. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Željko Šemper. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Milinkoviću, ja se slažem potpuno sa vama. Naravno da sam u svojoj raspravi najviše vremena vremena proveo sa problemom putnika, zbog toga što sam često u situaciji da vidim koji su problemi u željezničkom prometu, suosjećam sa tim putnicima jer naveo sam da ima dosta problema i tu postoji veliko kršenje prava, manje-više putnika, znamo i zbog čega, teška je situacija, stare kompozicije, stari vagoni. Međutim slažem se s vama što ste rekli da su neke funkcije iz Koprivnice koja je veliko željezničko čvorište na jedan nevjerojatan način prešle u Varaždin. Nije mi jasno kako Varaždin može biti veći centar željezničkog čvorišta od naše Koprivnica je praktički sjecište svih pravaca, od sjevera prema jugu, od istoka prema Budimpešti i tu se slažem sa vama da tu nisu dobra rješenja, da se gleda previše da nešto sve više ode u te velike gradove, a mislim da je to na štetu i same Koprivnice, podravskog kraja koji je, bi trebalo biti jedno od najvažnijih čvorišta u našoj našoj zemlji. Hvala. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvaženi zamjeniče sa suradnicima. Ja ću svoje izlaganje o prijedlogu zakona o regulaciji tržišta željezničkih tržišta početi jednom rečenicom našeg saborskog kolege koji podržava Vladu, a koji je nedavno rekao: "Ne vjerujem da razumijem cilj i znam smjer puta ove Vlade", jer mi u HDZ-u problematiku HŽ-a svih zakona promatramo na razini sustava, na razini cjeline i mnogo toga nam nije jasno s obzirom na događanje koji nas sustižu i ne vidimo zaista gdje sve to vodi. Citirat ću i ministra Hajdaša Dončića koji je u 9. mjesecu 2013. najavio važan strateški dokument. Rekao je tada: "Strategija prometnog razvoja RH bit će gotova do veljače iduće godine, a njezina vizija je jasna. Željeznica, infrastruktura morskih i riječnih luka, moguće investicije u zračne luke koje nisu koncesionirane kao i rješavanje cestovne infrastrukture u dijelovima uskih grla". To je rekao znači u 9. mjesecu prošle godine, da će biti do veljače. Sada je 5. mjesec, strategiju nitko vidio nije. Nitko. Zadnji strateški dokument kojeg imamo, koji uređuje donekle barem izgradnju potrebne infrastrukture je iz 2008. godine, Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008.-2012. Obećali su nam u vlasti također još jedan važan zakon, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Rekli su bit će do Božića 2013., još malo je Božić 2014., zakona nema. Napisali smo ga mi u HDZ-u, uputili u proceduru, nadam se da ćemo ga ako bude to ikako uputno raspraviti u mandatu ove Vlade, da neće … dolje na dnu dnevnog reda i da zaista nudi rješenja koja traže konsenzus, koja se mogu primijeniti i koja mogu rješavati pitanje i na pomorskom dobru. Spomenut ću još jednu važnu izjavu, a to je vizija ministra Hajdaša Dončića kada je postao ministar i rekao je: "Republika je Hrvatska za mene država s modernim vlakovima, snažnim avio-prijevoznikom, suvremenim brodovima, kvalitetnim cestama". Kako je ta vizija ostvarena, potvrdio je još jednom izjavom nedavno kada je rekao: "HŽ mora ukidati linije, inače bi otišao u stečaj. Koje linije, ne znam, ne zanima me". Ta vizija znači o modernim vlakovima koji prometuju brzim željeznicama svela se na to da se ukidaju linije i da nema, ne samo modernih vlakova, nema više ni linija. To je bilo važno napomenuti u uvodu da bi mogli govoriti o ovom zakonu jer kakvo je stanje u Hrvatskim željeznicama 2,5 godine nešto se radi. Ne možemo reći da mi u Saboru nismo raspravljali. Mi smo ovdje promijenili Zakon o podjeli trgovačkog društva Hrvatske željeznice d.o.o., to smo napravili 2012.sa 5 društava smanjili smo na 3. Zakon o željeznici raspravili smo prošle godine 2 puta, Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava prošle godine raspravili smo 1 puta. Imamo 3 agencije Agenciju za regulaciju tržišta željezničkih usluga, Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i imamo Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Promijenjene su i uprave, neke i 2 puta. To svjedoči tome da se nešto radi. Međutim nije nam jasan cilj ovih izmjena. Zašto? Jer ako smo htjeli smanjiti broj agencija sa 4 na 3 onda gledajući što imamo od agencija logično bi bilo da smo spojili Agenciju za regulaciju tržišta željezničkih usluga i Agenciju za sigurnost željezničkog prometa. Ministarstvo se odlučilo na nešto drugo. Odlučili su se spojiti to sa HAKOM. Mi u tome ne vidimo veliku dobit, osim mogućnosti koje možda predlagatelj i predvidio da HAKOM ima dovoljno novaca da može namiriti sve ono što ovaj zakon daje kao obvezu u zaštiti putnika tj. njihovih prava jer ne znamo od kuda će se namaknuti sva sredstva koja predviđa ovaj zakon radi obeštećenja. A zašto govorimo o tim obeštećenima? O tome su u svome izlaganju. Činjenica je da je radnika u sustavu sve manje, investicije kasne, sredstva iz državnog proračuna također su umanjena ali su zato dana jamstva puno više nego ikada do sada, a sve je rezultiralo najvećim ukidanjem linija u povijesti Hrvatskih željeznica. Nikada se nije ukinulo toliko linije tj. ne samo linija nego i frekvencija kao u protekle 2 godine. to su zaista nerazumni potezi, neusklađeni i naravno da izazivaju nezadovoljstvo svih radnika u sustavu, onih koji traže uslugu, to su putnici, a na kraju ni država nije najsretnija sa tim što se dešava u tom sustavu. Nedavno je čak i raspisan jedan zanimljiv natječaj, natječaj za najbolji slogan kojim bi se opisale Hrvatske željeznice gdje su se mnogi javili. Hrvatski građani su kreativni, ja sam izdvojio jedan koji mi je onako ostao a on kaže "Život prebrzo leti zato putujte Hrvatskim željeznicama". To je nešto što se ipak napravili i ne možemo reći da nije bilo, ali jednostavno mi ne vidimo u HDZ-u što se dešava na nivou sustav. Kolega Grubišić, kolega Novak upozorili su to da ministar u Sabor ne dolazi, ja ću isto tako upozoriti. Mi nismo uspjeli u 2,5 godine održati cijelu tematsku sjednicu, imali smo je do pola i prekinuli i pitanje je kada ćemo je nastaviti. Sve što znamo što se u sustavu dešava znamo od onih koji rade u sustavu, to su sindikati, radnici i naravno mediji koji s vremena na vrijeme također doznaju pokoju informaciju. Nama je prihvatljivo u HDZ-u namjera predlagača da se smanji broj agencija, ali bilo je i logičnijih rješenja. Nastala je nova agencija, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti koja će se zvati HAKOM. Možda se mogla zvati i HRAM kojom će se klanjati svi poštari, teleoperateri, željezničari. Za nas je to financijski opravdano, zaista 2,5 milijuna kuna godišnje za 10 zaposlenih nisu beznačajna sredstva i možda se mogu raditi tj. možda se mogu obavljati ti poslovi i u jednoj drugačijoj agenciji kako je i zamišljena. Ali da li će to biti moguće, pokazat će vrijeme s obzirom na vrlo oštre prekršajne odredbe. Pogledajte članke 35., 10, 20, 50, 100 tisuća kuna, ako nisi vrati prije vremena tj. ako je putnik zakasnio greškom operatera možeš mu dati ili vratiti gotovo i 10 tisuća kuna, to nisu mala sredstva. Znamo kakvom se brzinom putuje, znamo da vlakovi u Hrvatskoj kasne. Izvješće za 2012.kaže da na 100 voznih kilometara u teretnom i putničkom prijevozu, a to se mjeri u minutama za putnički prijevoz kašnjenja iznose do 3 minuta, za teretni prijevoz do 106 minuta. To su vrlo kako bih rekao činjenice s kojima se moralo računati. Mi nemamo savršeni sustav koji može kao neke druge europske zemlje čiju ajmo reći direktivu i regulativu prihvaćamo samo tako primijeniti u naš sustav. Na ovaj zakon primjedbe je dala i HŽ Infrastruktura, ali ne i prijevoznici HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz. Još jedanput ponavljam, da bi mogli zaista govoriti kvalitetno i maksimalno odgovorno morali bi znati što ova Vlada smjera, a to nije moguće jer je sve obvijeno velom tajne i jednostavno nas se sve zbunjuje. Zato ću samo ukratko oslikati kako je stanje, a na to su nas upozorili sindikati, pročitat ću jedan dio iz dopisa koji je poslan i premijeru i predsjedniku države od strane Sindikata hrvatskih željezničara koji nas sve zaista mora zabrinuti. Napisao ga je gospodin Ivan Forgač predsjednik Sindikata hrvatskih željezničara, samo neke dijelove. "Nakon neuspješne prodaje HŽ Cargo-a u tijeku je postupak prodaje Društva Pružne građevine d.o.o., a odlučeno je i raspisivanje javnog nadmetanja za prodaju Društva Željeznička tiskara i Tersus Eko. Pružne građevine su najuspješnija i najveća građevinska tvrtka u Hrvatskoj, 1600 stalno zaposlenih i 400 sezonskih radnika. no kako obuhvaćaju i redovno održavanje pruga tekuće plansko i izvanplansko radi se o cor biznisu HŽ Infrastrukture bez kojeg nije moguće sigurno obavljati željeznički prijevoz. Kada govorimo o redovnom održavanju pruga treba reći da se u hrvatskim uvjetima radi o monopolu koji je sada u rukama HŽ Infrastrukture, a da bi prodajom Pružnih građevina monopolistički položaj stekao privatnik prema uvjetima natječaja svakako stranac. Pružne građevine su uspješna tvrtka koja zapošljava niz vrhunskih inženjera i za HŽ infrastrukturu obavlja vrijedan posao. Bez tih ljudi željeznički promet ne bi se mogao odvijati. Bilo bi žalosno da se takva tvrtka prepusti u ruke špekulanata. Naročito je zabrinjavajuća politika HŽ infrastrukture da od pružnih građevina naručuje radove a sve više kasni sa plaćanjem. Dug u dospijeću u duljem razdoblju iznosi 200 milijuna kuna što je u visini 10 mjesečnih plaća radnika pružnig građevina. Radi toga pružne građevine duguju dobavljačima više od 140 milijuna kuna. Umjesto redovitog plaćanja upravo pružnih građevina upućuje se na rješavanje problema likvidnosti putem factoringa je krajnje nepovoljno i nekorektno. Sljedeće što na brine je najavljeno ozbiljno smanjenje u obnovu pruga kao posljedica mjera smanjenja proračunskog deficita. Time bi se isto tako ozbiljno smanjili i prihodi društva pružne građevine. No s time se ne izlazi vjerojatno iz razloga iz razloga lakše prodaje pružnih građevina. Pitamo se što će biti sa radnicima pružnih građevina ako investitor kupi tvrtku računajući na poslove u visini 2 milijarde i 800 milijuna kuna a na kraju dobije poslove u visini od 800 milijuna kuna. Tražimo da Vlada Republike Hrvatske i HŽ infrastruktura odmah izađu sa realnom izmjenom plana investicija u obnovu pruga. Tražimo da Vlada Republike Hrvatske umjesto prodaje pružnih građevina stvori uvjete da se tvrtka može natjecati za izvođenje EU projekata, obnove pruga kako bi taj novac ostao u Hrvatskoj. Smatramo da je prije razmišljanja o prodaji društva neophodno urediti vlasničke odnose te kompletnu tvrtku preseliti na odgovarajuću lokaciju na Pešćenici u što je HŽ do sada uložio 10-ak milijuna kuna a to se odnosi na željezničku tiskaru. Znači to su samo neki od problema koje navode sindikalisti. I kada gledamo ovaj prijedlog zakona jasno nam je da ona rečenica od početka koju sam naveo u samom početku ima svoj smisao. Mi zaista ne znamo gdje ovo ide. Ovo je prilika da govorimo o Hrvatskim željeznicama i bitno je upozoriti na ove probleme, na probleme koji muče radnike ali i da znamo zbog čega nešto ne ide onako kako je zamišljeno, zbog čega nema strateških dokumenata, zbog čega smo mijenjali sve ove zakone, pokušavamo nešto raditi a stanje nam je svaki dan sve gore. Pogledajmo pomorski prijevoz. pomorskom prijevozu 50 državnih linija. Zakon o jadroliniji, Zakon o javnom linijskom lokalnom prijevozu. Jedna agencija koja bez problema funkcionira već nekoliko godina, raste broj putnika, nije strašno ali uvijek imamo barem i od strane domaćih i od strane stranaca nekakav godišnji rast na razini 1 do 2%. Znači stabilnost sustava, dobro uređeni odnosi, agencija kao neovisno tijelo koja to može iskontrolirati uz naravno pomoć države mogu pomoći i ovakvom društvu ali moramo znati gdje idemo. Nažalost strategije nema, ministar ju je najavio ali nje nema. Zbog toga, ali i zbog toga što je ovaj zakon povezan i sa onim drugim, mi smo bili mišljenja da je logičnije da raspravimo najprije onaj prvi zakon o elektroničkim telekomunikacijama jer se ova agencija treba spojiti sa HAKOM-om da bi mogli kvalitetno razgovarati. Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici nećemo moći podržati ovakav Prijedlog zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Hvala

ali bih se osvrnuo na tri elementa vašeg izlaganja. Jedno je da je kako i sami pratite najvjerojatnije da je predsjednik Josipović u Sjedinjenim Američkim Državama i dao i izjavu i tako razmišlja da Hrvatska bude europsko energetskog tvorište. E sada kada gledamo da nema strategije razvoja željeznica, hrvatskih željeznica, što to znači ta rečenica, što znači za hrvatske željeznice? Pa upravo posao. Upravo mogućnost da se vozi i onaj ukapljeni plin i nafta i sve ostalo putem, pa jeftiniji je prijevoz željeznicom nego li bilo kojim cestama i cestovnim prijevozom. A mi o tome ne računamo. A evo, sam predsjednik Josipović o tome govori. Kod nas je HŽ CARGO evo na putu uništenja. Drugo, kada ste govorili o agencijama i da postoje tri agencije, ja bih skratio, dakle željezničkih usluga, sigurnost prometa i za nesreće, je li, zaista je suvislo da se te tri agencije ujedine ili sjedine u jednu kako bismo putem te da kažem jednog suvislog zaključka upravo ono što se odnosi na sami promet i željeznica i ostalih prometala ujedinili u jednu. Hrvatskih željeznica. Ja sam kada sam čuo na televiziji da postoji natječaj osmislio i neki svoj slogan a nisam ga ja još poslao, ne znam je li još traje natječaj. A bio bih vrlo kratak i vrlo jasan. A samo, onda nažalost, moram upisati neki fakultet. Dakle brzina je naša vrlina. S time da brzina stavimo pod navodnike

vjerujem da znam cilj i razumijem smjer puta ove Vlade jer ponašamo se vatrogasnim mjerama, mi dnevno nešto gasimo. Netko se sjetio idemo sada ukidati agencije, u redu, tko je protiv toga da se smanje troškovi pogotovo u ovakvoj agenciji u kojoj smo mi na neki način u Saboru prilikom izvješća iskritizirali 7 nekakvih tužbi, za 5 si nenadležan a 2 nisu dospjele u roku. I to radiš godinu dana, 10 zaposlenih iako vjerojatno ima i drugih poslova. Ovakvim prijedlogom ta agencija postaje služba unutar neke druge agencije i na nivou službe sa 10-ak radnika, vjerojatno će ih morati biti više. Jer kada se počnu primjenjivati sva ona prava koje putnici imaju u članku 35. su jasno navedene kaznene odredbe za sve što možete dobiti novac ili povrat a sve je to vrlo primjenjivo na našu stvarnost ta agencija će trebati mnogo zaposlenih. I pitanje je da li će oni moći unutar tog sustava rješavati to na taj način. I da li će biti dovoljno sredstava kod onih koji su operateri da to mogu isplatiti jer kazne zaista nisu bile male. I mi smo zbog toga bili mišljenja da je moguće to spojiti. Ako je samo cilj da umjesto 4 imamo 3 onda spojimo Agenciju za sigurnost u željezničkom prometu i ovu agenciju, oni su tu kompatibilni. Ne sa HAKOM-om, tamo su teleoperateri, poštati. I mislim da je bilo logičnije. E sad, mi zaista ne znamo koja je namjera Vlade. Evo mi je iz ovakvog prijedloga zakona ne možemo iščitati osim ono što oni kažu dobra je prema putnicima, tu smo ih zaštitili, to možemo podržati. A kako će se odraziti na sustav pokazat će vrijeme. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Pa kolega Borić u vašem odličnom izlaganju ipak ste nešto pogriješili. Naime, pogrešno ste konstatirali da se na razini sustava ništa ne dešava. moram vas ispraviti nešto se ipak desilo, a to je aktualna Vlada i resorno ministarstvo uspjelo je odustati od nizinske pruge Rijeka – Zagreb. A ta nizinska pruga je jedini način da luka Rijeka postane važna europska luka, ta nizinska pruga je jedini način da Hrvatska stvarno danas kada smo punopravna članica EU iskoristi svoj geostrateški položaj, ta nizinska luka bitna je i za ulagača koji ima koncesiju na Brajdici, na kontejnerskom terminalu i način je kako da se zapravo proširi luka Rijeka i da se zaista ima jednu europsku i svjetsku luku. A također se ništa ne dešava niti na razini koridora 10. Dakle, koridor 10 sada po novom RH1 je koridor podsjetit ću sve ovdje oko kojeg se jedan svjetski rat započeo. Međutim, mi nemamo plan iskoristiti svoj geostrateški potencijal koji možemo iskoristiti isključivo koristeći luke i željeznice i ne samo morske luke, nego i luku Vukovar. I zato ne slučajno HDZ ima projekt pod nazivom "Hrvatska nova vrata EU". A što se tiče, kolega Grubišić je izašao van, ali spomenuo je brzina je vrlina. Ali našom brzinom otopit će se i sjeverni pol, pa će sa Dalekog Istoka u Europsku dolaziti kontejnerski brodovi sjeverno od Ruske federacije, a i vraćat će se roba iz EU, izvozit će se na Daleki Istok. Bojim se ako ovim tempom nastavimo razvijati naše željeznice i naš geostrateški položaj. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Milošević, ova Vlada je nizinsku prugu preimenovala u gorsko-dolinsku, tako da se krenulo na taj način i raditi. Svjedočimo da se sanacija provodi na dijelu. I mi smo ovdje upozorili da upravo takva sanacija koja ne zadovoljava standarde da bi se brzine mogle povećati na očekivanu razinu neće biti moguće isfinancirana iz europskih fondova. To će pokazati vrijeme. Mi samo možemo za sada biti proroci. Zbog čega se odustalo to znaju samo oni. Ali opet ću se obratiti na ovaj dio koji su nam poslali iz sindikata gdje oni navode i još jedan problem, a kojeg sam zaboravio tamo spomenuti. Radi se o tvrtki TERSUS ECO sa 220 radnika koja se bavi čišćenjem poslovnih prostora i koju žele radnici uzeti, znači žele radničko dioničarstvo. Zašto to govorim? Zbog toga što mi imamo Zakon o upravljanju državnom imovinom donesen u sedmom mjesecu prošle godine. Taj zakon je predvidio da se u roku od tri mjeseca donesene uredba kojom će se propisati način radničkog dioničarstva. Prošlo je od tada već gotovo godinu dana, te uredbe nema. Ako nema uredbe, nema radničkog dioničarstva u Republici Hrvatskoj. I svi natječaji koji su danas u tijeku a provodi ih kao njihovo centralno tijelo za privatizaciju poduzeća u vlasništvu države ne mogu uvažavati uopće radničko dioničarstvo. Zato se sve prodaje na javnim natječajima. Nema uredbe, a bilo je u roku da će biti od tri mjeseca. Znači u 10 mjesecu prošle godine, sada je već peti mjesec 2014. Je li to namjera? Je li to nerad? Je li to neznanje? Ja ne znam. Ali ovi radnici i ako nešto žele oni to ne mogu ostvariti jer ne postoje zakonski uvjeti za takvo nešto, a Vlada je iskazala lijepu namjeru kroz zakon i rekla radnici mogu participirati u privatizaciji. Ali ako nema uredbe onda oni ne mogu participirati jer nema načina na koji će se to desiti. Da li je to namjerno? Ja ne znam, ali pomognimo tim ljudima, napišimo tu uredbu, pa neka onda Vlada razmatra tko šta može na ovom tržištu. Ovako opet možemo biti samo proroci.

Imenjak se prije javio. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Borić. Evo prije svega želio bih reći a vi ste to u svojoj raspravi naravno sa strane opozicijskog rekli na jedan drugačiji način. Ja ću reći na ovaj način. Strategija se priprema kroz sektorske strategije, kroz sve ono što je bitno da se strategija donese. Naravno ako su vama sporni rokovi, mislim da je važnija kvaliteta strategija. I ono što je još jednaka važnost strategije da su svi oni naši pravci koji su nužni uvršteni u pan europske koridore i da će to biti bitno i zbog povlačenja sredstava iz fondova EU. A što se tiče spajanja agencije niste u pravu i zapravo mislim da je i nemoguće spojiti Agenciju za sigurnost željezničkog prometa sa ovom agencijom jer su nadležnosti posve drugačije. Naravno da se ministarstvo rukovodilo i iskustvima drugih zemalja, pa tako Nizozemska, u Nizozemskoj jedan tržišni regulator obavlja poslove i zaštite tržišnog natjecanja i regulacije elektroničkih komunikacija, energetskih usluga i prometnih usluga. Slovenija jedan tržišni regulator obavlja poslove regulacije elektroničkih komunikacija, elektroničkih medija i prometa. Luxembourg jedan tržišni regulator obavlja poslove regulacije elektroničkih komunikacija, energetskih usluga, prometa i poštanski i željeznički. Latvija jedan tržišni regulator obavlja poslove i regulacije elektroničkih komunikacija i energetskih usluga, prometa, komunalne usluge. Njemačka elektroničke komunikacije, energetske usluge, prometa, komunalne usluge. Španjolska elektroničke komunikacije, elektroničke medije, energetske usluge, promet poštanski, željeznički, zračni. Dakle, ono što je ključ zapravo ovog spajanja je konsolidacija ili povećanje razine nadležnosti takvih agencija, jer takvim pristupom se ponovno naglašavam povećava veća društvena gospodarska snaga tih regulatora. Postoje primjeri, različiti modeli zapravo kojim bi se kasnija konsolidacija mogla i nastaviti, pa tako se uz HAKOM-u, ARC-u mogla bi se priključiti HERA kao jedan multi sektorski HAKOM ili mrežni regulator koji bi onda pokrivao sva ova područja u kompletnom sustavu. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Žagar, mi smo rekli da mi nismo protiv toga da se agencije spajaju, dapače. Ako smo i sami svi primijetili da ova agencija nije imala nekakav obim posla i da se on može odraditi u nekoj drugoj mi smo za to. Međutim, ako vi kažete da je nelogično nelogično ovu Agenciju za sigurnost željezničkog prometa spojiti sa Agencijom za regulaciju tržišta željezničkih usluga nama to tako ne izgleda. Ja ne znam zašto je logično sa HAKOM-om? Koje veze imaju teleoperateri i pošta sa željeznicom? Ja tu ne vidim prevelike nadležnosti. E sad, ako sigurnost prometa je najvažnija onda smo mogli spojiti i Agenciju za sigurnost željezničkog prometa sa Agencijom za istraživanje nesreća u željezničkom, pomorskom i zračnom prometu. prometu. Ako je to onda kompatibilno. Znači, mi ne vidimo zbog čega se to dogodilo ovdje. Mi iz ovakvog prijedloga zakona to ne vidimo i jasno smo to kritizirali. Iskustva vani možda to poznaju, pokazat će vrijeme. Ali mi kažem s obzirom na stanje i na sve ono što je ovaj zakon predvidio ne vjerujemo da će to previše pomoći osim što će eventualno tražiti nova zapošljavanja s obzirom na mogući velik broj velik broj pritužbi koje će se pojaviti od putnika jer HŽ nije u najboljem stanju i jednostavno pojavit će se problemi sa financiranjem tih prava. Ono što nas više muči je ono što je najavio sindikat tj. što muči sindikat, a to je privatizacija ovih pružnih građevina gdje se također iskustva izvana na koja se Hrvatska ne želi pozvati, recimo u Sloveniji, koji su to riješili ako je već nemoguće da pružne građevine mogu biti ti izvođači tj. raditi na projektima koji se financiraju iz EU fondova, Slovenci su isto imali takvu situaciju ali su osmislili način da to riješe i da njihovi radnici, njihove tvrtke mogu raditi na tome. Mi to ne želimo koristiti, a sindikati upravo na to upozoravaju. Možda je i to jedno rješenje i iskustvo koje treba onda izvana prihvatiti. Ali tu nećemo, to izbjegavamo jer je u korist možda radnika i naših ljudi, a ovdje to dozvoljavamo. Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega Borić u većem dijelu vašeg izlaganja se ja slažem, dakle prihvatljivo mi je ali ste me potakli na ovu repliku govoreći o radnicima. Dakle, ova opća regresija u HŽ-u se ne reflektira u svim sredinama jednako. Što hoću reći? HŽ Cargo na relaciji sektor zapad od Karlovca do Pule od 280 trenutno zaposlenih 107 će ostati bez posla i ostali su bez posla. Ono što je meni interesantno od tih 107 jedna trećina su pripadnici srpske zajednice. U Ogulinu recimo na kolodvoru željezničkom nema od 66 radnika nijedan Srbin više ne radi. Dakle, na području Moravice, Ogulina, Gomirja u Gorskom Kotaru se ne reflektira ovo jednako kao u nekoj razvijenijoj sredini. Ovdje još osim željeznice ljudi su radili i na pilanama. Znamo kakva je situacija u sektoru pilana, prema tome ove ljudi definitivno nemaju šansu da rade i i da imaju nekakvu svoju perspektivu. Podaci govore isto tako da je do '90—e iz Luke Rijeka u željezničkom pružnom prometu je prevezeno 18 milijuna tona tereta. se prevozi svega 3 milijuna tona tereta, HŽ Cargo ima od 6,5 tisuća vagona 2 tisuće vagona nisu u funkciji. Isto tako podatak kaže da prijevoz od Rijeke do Beograda danas traje 7 dana. Dakle, koja je konkurencija onda, kome smo mi konkurentni sa ovakvim pokazateljima i ovakvim činjenicama? Očito je da nam je briga ovog trenutka kako spojiti agencije i kako uraditi to da ovi ljudi u agencijama ne ostanu bez posla, a ne razgovaramo ovim primarnim temama, ne razgovaramo o sudbinama ljudi koji su ovakvom regresijom u HŽ-u ostali danas na ulici. kad smo govorili o Izvještaju o radu ove Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2012. ja sam tada govorio o pokazateljima. O padu broja putnika za 45% u odnosu na 2011., prevezenih tona tereta. Znači, imamo konstantan pad već nekoliko godina. I to sam uspoređivao sa cestovnim prometom, sa pomorskim prometom gdje imamo jednu stabilnost i normalan nekakav razvoj tih djelatnosti. Znači da u takvim trenucima treba nešto napraviti, reagirati. I nedavno čitam opet, malo sam se potrudio, kaže jedan sindikalista iz Osijeka za ukidanje vlakova kriva je uprava koja je otjerala putnike sa željeznica. Znači da se nešto u sustavu događa, a da nije normalno. Ili imamo preskupu cijenu karte ili nudimo neku uslugu koja nije dostojna takve cijene ili nešto u cijelom kažem sustavu prijevoza robe i tereta od točke A do točke B nije na dovoljno dobroj razini da bi to netko prihvatio i da bi to netko htio koristiti. To smo kažem uspostavili u pomorskom prijevozu, na nivou ceste autoprijevoznici su ajmo reći privatni operateri, ima ih više i oni funkcioniraju. Na nivou zračnog prijevoza imamo jednog avioprijevoznika. Svi tvrde da je sada odlično u toj firmi, pokazat će kažem vrijeme, ali ovdje ne vidimo nikakve reakcije osim izmjene ovog zakona koji regulira agenciju. A sami sindikalisti, sami ljudi koji rade kažu uprava je kriva. Ministar je smijenio neke uprave, moguće da su i kažnjeni zbog toga što možda nisu napravili nešto ali to nije riješilo problem. HŽ zaista mora, to mi stalno govorimo u HDZ-u, reći što želi u sljedećih 8 godina. Da vidimo tu strategiju. Kaže što kasnije to će ona biti bolja. Tko kaže? Mi znamo da je radi mađarsko-španjolski konzorcij. Ako nam stranac radi strategiju prometnog razvoja RH ja mogu misliti kako će to izgledati. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Borić, vi ste puno rekli i puno govorili, ja se moram sa tim isto složiti, u svemu osim u jednom. Nije mi jasno zašto ste si postavili pitanje i zašto postavljate pitanje da bi morali znati što ova Vlada smjera sa Hrvatskim željeznicama. Pa to je po meni jako vidljivo i jako jasno. Govorili ste o stanju u Hrvatskim željeznicama i o sloganima, pa gledajte što kažu studenti o Hrvatskim željeznicama "Trošimo javne novce sa stilom.", "U cijenu karata nisu uračunate proslave četiri rođendan koja ćete dočekati tijekom vožnje.", "Povratak biblijskim brzinama.", "Put oko Hrvatske za 80 dana.", "Idete na odmor, provedite pola u našem vlaku.", "S nama bi Ana Karenjina bila još uvijek živa." To kažu studenti. A ja sada na temelju toga što oni kažu, kažem ovdje da je ovdje vrlo jasno vidljivo što se smjera. vrlo je jednostavno, govorili ste o kaznama koje će uslijediti, vrlo je jednostavno vidljivo da će Hrvatske željeznice biti te koje će najviše tih kazni morat plaćat. Dakle, mi ovim zakonom omogućujemo konačno uništenje Hrvatskih željeznica, ostat će nam kao što je maloprije rečeno samo pruge po kojima će neki drugi prometovati i ne bi to bio problem da Hrvatske željeznice nisu u vlasništvu Republike Hrvatske. Mi stvarno, kako kažu ljudi da smo si uzeli najveće neprijatelje za savjetnike, ne bi nam radili to što si činimo sami. na to ukazuje i ovaj zakon "Bitno je sudjelovati.". Međutim, nije namjera Vlade tajna, Vlada jednostavno, o čemu ste vi govorili kasnije nema strategije i zato luta. I u tom lutanju vuče poteze koji izgledaju ko da je nešto tajnovito. I ono što su prije kolege rekli ti potezi, pošto izgledaju nelogični i tajnoviti, oni zapravo otkrivaju da Vlada ima namjeru uništiti željeznicu. Zbog čega je takom malo putnika u vlakovima na Hrvatskoj željeznici? Pa prije svega zbog toga što ko da vozni red rade djeca u dječjem vrtiću, a vozni red se radi na taj način da bi se iskamčio novac i da bi se pogodovalo privatnim interesima. A za to je potrebna, jedan elaborat da vam se pojasni kako i na koji način. Jedino što se može ustvrditi što je kad se taj veo digne, tad se primjećuje neznanje i neorganiziranost. Ako, vidjeli smo jednu reportažu na Hrvatskoj televiziji gdje se Agencija za sigurnost željezničkog prometa proglasila nenadležnost za sigurnost vlakova. Ako agencija o kojoj danas govorimo ne riješi dva predmeta u godinu dana, a za pet se proglasi nenadležnim pa ukinimo to, kome to treba, kakva pravila? I najgore što će neko reći mi se prilagođavamo Europi? U čemu se prilagođavamo?

Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić, zašto je sve tajnovito? Ja ne znam, evo mi smo to postavili pitanje. Zašto mi nemamo transparentnosti pa da onda u javnosti ne proizvodimo šumove u kanalu, da se zna što se događa i da ljudi znaju što ih čeka. Jer ministar kad govori ja imam osjećaj da on od sebe odbacuje recimo to poduzeće. Evo jedna njegova izjava vezano uz prodaju pružnih građevina: "Pružne građevine niti željezničku tiskaru ne prodaje Vlada, nego ih prodaje trgovačko društvo, HŽ infrastruktura prodaje pružne građevine i taj je natječaj je u samoj finalizaciji. Završio je drugi krug, a željezničku tiskaru prodaje poduzeće koje se zove HŽ putnički promet.". što bi ste vi na to onda rekli? Pa čije je to javno poduzeće? Je li to Vladino javno poduzeće, je li to Hrvatskoj javno poduzeće, je li to poduzeće ove Hrvatske vlade koja tamo stavlja ljude koje ona smatra da su sposobni to voditi? I onda čujete slijedeću: "Ovo nije vrijeme Austrougarske, nije vrijeme Kraljevine Jugoslavije ili SFRJ, ovo je vrijeme u kojemu operateri imaju nove izazove koji su vezani prije svega uz Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja i neka s njome planiraju restrukturiranje.". Znači ja sam ministar jednog resora gdje tisuće ovise o mene, onda ja to od sebe odmaknem i kažem mene to ne interesira, imaš tamo upravu pa se sa njima svađaj. Ja sam na razini strategije zakonodavnog okvira i ništa me nemojte pitati, što ja znam koje se linije ukidaju. Zbog toga mi ne znamo što se tamo događa. Tražimo već dvije godine da s njima sjednemo, da nam da to svoje vrijeme i da možemo s njime ozbiljno porazgovarati kao saborski zastupnici da bi to mogli prenijeti na neku drugu razini. Imali smo pola sjednice, prekinuto u pola sjednice i nikad se više nije završilo. Toliko o ozbiljnosti i odnosu prema samo ovom domu, a kako će onda putnici i svi oni koji budu nezadovoljni? Vidjet ćete, vidjet ćete. Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Borić rekli ste nekoliko rečenica, između ostalog kamo sve ovo ide, zbog čega nema strateških dokumenata? Spomenuli ste i ministra Hajdaš-Dončića i naš odbor na kojem je bio pola sata i otišao ča i nikad se više poslije nije pojavio da odgovori ne na ova nego na druga pitanja. Ali izgleda da je nekome u interesu da se željeznica skroz uništi. Ovdje vlada stihija. Najsvježiji primjer, trenutno na riječkoj pruzi ugrađuju se grijači skretnica, kad su ugrađeni, a to košta milijune kuna, se odlučilo idu se mijenjati te skretnice na koje su ugradili grijače pa će to opet ponovo netko platiti, opet košta. Ali uništavanje željeznica sustavno ide od 2000-ih godina. Samo nekoliko primjera jer u valovima su otpuštani radnici, su isplaćivane ogromne otpremnine i trenutno je to sada u fazi, djelatnici koji su prevozili 4 puta više tereta po postojećoj riječkoj pruzi, nego što je sada sa … sa novim uređajima i jednostavno prodajom i Doma željezničara u Rijeci, Fabijančića, privatniku u centru Rijeke za smiješne novce, objekt se raspada, željeznički kolodvor se raspada, vagona nema. Isti je primjer i dizalica Samsungova u Bakru koju je ova država i porezni obveznici otplaćivat će još 30 bilijuna dolara, ko zna do kada, stoji, ne radi, trake im nisu kompatibilne i postavlja se pitanje, koje ste vi postavili, zbog čega nemamo strateškog dokumenta? Izgleda da nekome odgovara da se sve to uništi, da nismo sposobni svoj geostrateški položaj u srcu Europe, riječku luku, prometni pravac koji imamo, ulazak u EU omogućiti barem onaj bruto tonski kilometar koji smo imali 80-ih godina, iz riječke luke, da ne govorim luku Ploče, riječka pruga, nizinska, vjerojatno neće biti, budući da se sada dokumentacija ne odrađuje, radit ćemo valjda … prugu od Delnica do …, traženi kolodvor i sve će stajati i propadati. Hvala lijepo. Kolega Klarić, što možemo kada nas premijer ne voli, nas u Rijeci premijer ne voli. Jednostavno, evo, smijenio je dva ministra, pruga koja je trebala biti dvotračna sada je neka kombinacija pa je postala umjesto nizinske gorsko-dolinska. Jednostavno ne ide nas, mislili smo da će nas ići za vrijeme ove vlasti, ne ide nas. Evo, to je jedini odgovor. Ne ide nas. evo ova tema je zapravo jako zanimljiva i vi ste sami u svome izlaganju otišli dosta široko od onoga što je sam zapravo problem o kojem danas razgovaramo, a to je spajanje dviju agencija i kolega Žagar je to vrlo dobro obrazložio. obrazložio. Međutim, sami ste rekli da je ovo prilika da se govori malo šire o željeznicama i ja ću isto tako malo reći nešto o tome vezano na vaše izlaganje. Evo, moj prethodnik što se tiče replike naglasio je zapravo da je željeznica počela stagnirati, znači od 2003., ja bih rekao, kada je prestalo ulaganje i planovi Vlade, Račanove Vlade za ulaganje u željeznice i tada je zapravo stalo ulaganje i modernizacija hrvatskih željeznica. U isto vrijeme slovenske željeznice su uradile pravac Koper, mađarska granica i vi danas možete na slovenskim prugama vidjeti ogromne količine tereta, a isto tako i putnika koji se prevoze od luke Koper, Mađarska, Poljska, Rusija i dalje. Mi smo zapravo izgubili vrijeme ulaganja u riječku luku, ulaganja u riječki prometni pravac, ali ne samo u taj pravac. Sami ste spomenuli smanjenje broja putnika i ovo nedavno ukidanje linija. O tome treba isto tako govoriti, ne na razini doskočice, nego na razini podataka. Vi imate vlakove od … do Daruvara gdje se prevozi u špici, znači u 3 ili 4 sata 20 putnika. I s druge strane imamo HŽ koje moraju poslovati pozitivno. I to su stvari o kojima treba realno i temeljito razgovarati i tek onda ćemo moći doći do nekih zaključaka. Mi imamo situaciju da su pruge nestale,

u razdoblju od 2000. do 2011. da je sve bilo savršeno i da je to bilo onako, najbolje. Ali je bilo … očekivati da ćemo istovremeno moći izgraditi 1000km autocesta i istovremeno još riješiti i cijele hrvatske željeznice. Ili ćemo raditi jedno i pomalo rješavati i drugo ili nećemo raditi ništa. Napravile su se autoceste, nije država imala tu snagu i sada kada je taj program došao kraju, možda je sada to vrijeme. Ali opet, napominjem, mi ne vidimo gdje to ide. Što je to najvažnije? Spomenuo sam da je zadnji strateški dokument iz 2008., tamo je jasno bilo propisano što će se graditi u razdoblju 2008.-2012., iznosi koji su to, dionice, tko treba biti nositelj, koliko to košta. I poslije toga više nemamo ništa, a već je 2014. Vjerojatno se i po tom dokumentu i dalje nešto događa, ako se događa sada. Ali ono što je važno, spomenuo sam, da u drugom sustavu, kao što je pomorski i mi imamo noćnu liniju na kojoj se vozi nekada i jedan automobil u ponoć jer nam ona treba. Da, jer ima i drugih dana kada ih ima i 50 i omogućava nekakav život onom dijelu gdje je kopno odsječeno od drugog dijela kopna. I tu država pomaže, pa ona daje subvencije tom društvu, znači da oni imaju nekakve novce s kojima mogu tu refundirati svoje gubitke, ali se sada ne zna što se dešava na nivou cijelog sustava. Evo, ako vi to znate, ja bih volio da vi to s nama to podijelite ovdje da i mi saznamo. Mi saznajemo iz medija i sa strane sindikata. Sve ostalo je obavijeno velom tajne. Replika, Stjepan Milinković. značajna ova strateška pruga, nizinska, sada je nema pa ajmo reći dolinska i koliko bi bila prijevoz tereta od strateške Luke Rijeka do Mađarske a i dalje, pa i sadašnji pokazatelji govore koliki su to tereti. Ovaj podatak o 80 tisuća i 280 vagona na kolodvoru Gyekenyes a i u obližnjem Botovo oko 16 tisuća vagona godišnje, a s tim da je potpisan koliko ja znam ugovor između HŽ-A i MAV-a o brzini pretovara i prijelaza na mađarsku strana. I sada u tom dijelu se ide na smanjivanje radne snage ovih ljudi 5, 6 naših koji rade to kvalitetno i učinkovito. Druga stvar, ovaj podatak gdje smo govorili o onome da se izmještaju službe iz Koprivnice jednoga značajnog središta u Varaždin. Pa kakve to veze ima sa strategijom po zakonu fizike ne može biti nikako ako je ovo ravno ovo ide tamo. To meni miriše na neku drugu strategiju, na strategiju

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Borić, potakli ste me na repliku vašim izlaganjem kojim bi mogao nazvati prije svega naknadnom pameti. Ono što je kolega Klarić spomenuo doduše nije krenuo u elaboriranje, a to je činjenica da su Hrvatske željeznice sustav koji je sustavno uništavan, a reći ću vam i kako. Dakle Hrvatske željeznice su bile preopterećeni sustav sa viškom radnika, to je svima bilo evidentno početkom 2000. Hrvatske željeznice su i krenule u zbrinjavanje tehnoloških viškova dokupom staža, slanjem u mirovinu i plan željeznica otvoriti put restrukturiranju željeznica kako bi mogle biti konkurentne. Međutim, što se desilo nakon 2003.? Na mjesto tih radnika koji su bili tehnološki višak su se zapošljavali novi, a nisu željeznice krenule u restrukturiranje. Reći ću vam dalje nešto, kada se kupovala nova tehnologija za željeznice tzv. ti čuveni nagibni vlakovi, prije svega to je tehnologija koja je bila čak i u to vrijeme zastarjela i tehnologija za koju mi nemamo infrastrukturu, dakle naše pruge nisu bile prikladne za takve vlakove. I sada vidimo koliko takvih vlakova vodi. Možete se smijati kolega Boriću koliko je novaca na to potrošeno i tko je u to vrijeme bio ministar. To bome nije smiješno. I na kraju kolega znate li što je oksimoron u književnosti? Kada čujete u istoj rečenici HDZ, sindikati i briga za radnike e to je oksimoron. Hvala. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Hajduković, ma nisam ni mislio odgovoriti ali ovo kada ste rekli da se smijemo, u to vrijeme vrijeme nagibnih vlakova je vrijeme vaše koalicijske vlade tako da nije potrebno da se prozivate jer jednostavno ja sam rekao nisu sve vlade bile savršene ni u vremenu od 2000.do 2011.i tko hoće prihvatiti neka prihvati na taj način. Ali sam rekao i ono drugo da nismo paralelno mogli rješavati dva sustava prijevoza, graditi autoceste i istovremeno riješiti i željeznički promet. Ako je to sada vrijeme imamo europske fondove, rješavajmo to sada u ovom vremenu, vi ste to najavili kao Vlada. A što će se desiti? Evo pokazat će vrijeme. Da ne bude ono što je rekao kolega jučer gospodin Marić da budemo proroci unatrag. Nemojmo to raditi jer naknadna pamet bit će i poslije vas kada netko drugi dođe pa će se pozivati na sve ovo što je bilo, ali mi govorimo o onome što je danas. Ovaj zakon može opstati ovakav kakav je, a pokazat će vrijeme da li smo bili u pravu mi ili vi koji ste ga predložili u ovakvom obliku. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HNS-a govorit će poštovana kolegica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče sa suradnicima. HNS će podržati Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Prije svega smatramo da je to jedan zakon koji daje okvir za buduće funkcioniranje te djelatnosti. Moram reći da me neke rasprave čude ako govorimo o zakonu, ako govorimo o željeznicama u cjelini onda ne, ali ako govorimo o ovom zakonu onda me neke rasprave čude s obzirom da koliko se ja sjećam koliko se vjerojatno svi mi ovdje sjećamo postojao je konsenzus svih političkih opcija u RH o ulasku Hrvatske u EU. Prošli smo dugotrajne i vjerojatno najteže pregovore o pristupanju u povijesti EU i prihvatili naravno ulaskom određena pravila igre. Ovaj zakon u užem smislu gledajući je prilagodba našeg zakonodavstva zakonodavstvu i pravilima igre EU. I u I u tom smislu HNS će podržati ovaj zakon jer se on ama baš po ničemu ne izuzima ili ne odudara od uobičajenih standarda koje vladaju na tržištu EU i u okviru pravila EU. Znači tržišna ekonomija odnosno sloboda tržišta koja je temelj na kojem se razvila EU pa tako i zemlje članice prihvaćaju ista gospodarska polazišta koja se odnose na uspostavu tržišnih sloboda koje omogućavaju slobodan promet roma, usluga, kapitala i rada. Ulaganje i poslovanje mora biti omogućeno svim investitorima i poduzetnicima na istim osnovama diljem zemalja članica EU. Stoga se i zakonodavstvo koje uređuje ta i druga vezana pitanja u RH mora s njime uskladiti odnosno uskladiti sa stečevinom EU. Proces liberalizacije željezničkog sektora u RH je u stvarnosti počeo dosta davno još 2003.godine donošenjem Zakona o željeznici koji se počeo primjenjivati 2006.i sa kojim se prvi put uredilo pitanje otvaranje tržišta željezničkih usluga kroz osnivanje posebnog tijela za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Donošenjem tog zakona je nastavljeni proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva kroz implementaciju sekundarnih pravnih propisa prije svega direktive 2001/14 Europske zajednice o dodjeli kapaciteta željezničke infrastrukture i određivanju pristojbi za uporabu željezničke infrastrukture te potvrdama o sigurnosti. Unapređenje kvalitete usluge željezničkog prijevoza putnika i njihovu zaštitu u okviru šire politike zaštite potrošača jedan je od osnovnih temelja ostvarenja pozitivnih učinaka željezničkog propisa na što se, željezničkog prijevoza na što se odnosi i ovaj prijedlog zakona. Svrha donošenja zakona je da se znači otvaranjem tržišta u području usluga u željezničkom prometu i jačanjem konkurencije postigne veća kvaliteta pružanja usluga, smanjenje troškova, zaštita krajnjih korisnika te da se osiguraju uvjeti za dotok europskog kapitala, povećanjem broja domaćih i stranih prijevoznika na željezničko tržište. To je ono što ovaj zakon donosi i Hrvatska narodna stranka će ga u tom smislu i podržati. A budući da su svi govorili malo i o željeznicama općenito onda, i uzeli si to pravo, onda ću i ja nešto u tom dijelu reći. Odnosno osvrnuti ću se moda i na neke od diskusija. Jer je ovdje bilo rečeno u jednom momentu da je prva potpredsjednica Vlade valjda izrekla neku glupost, po onome što je kolega rekao, kada je svojevremeno, ja ne znam točno gdje i kada, ali izjavila da je željeznica ta koja će puniti proračun Republike Hrvatske. Pa ako bi to bukvalno gledali kao što se često gleda nažalost u ovom Saboru na pojedine teme onda to možda i ne bi bila istina, ali to jest istina. Jest istina jer su kroz sve diskusije koje smo danas imali se protezala jedna stvar koja je izuzetno važna a to je da je prometna infrastruktura u ovom slučaju željeznička onaj onaj moment koji bitno utječe na gospodarska kretanja i na mogućnosti razvoja i rasta gospodarstva. U konkretnom slučaju s obzirom da dolazim iz Rijeke, odnosno sa riječkog područja i da se o riječkom prometnom pravcu govori već više desetljeća ja bih rekla, ali jako intenzivno nekakvih unatrag nekih 15-ak godina. Sigurno da ulaganje u željeznicu i kvalitetna usluga u željezničkom prometu je ono što je potrebno da luka Rijeka postane konkurentna luka na ovom dijelu mediterana ili jedna od najkonkurentnijih s obzirom na svoju poziciju. I sigurno da to vuče gospodarstvo s obzirom da ja nisam ekonomista i nisam te podatke izvlačila ali sve ono što znam o tome govori u prilog tome da je investiranje u infrastrukturu, željezničku i povezivanje Rijeke sa središtem, srednjom Europom jest nešto što bi značajno doprinijelo rastu gospodarstva riječkog bazena bazena i uopće tog dijela Hrvatske a onda naravno i punjenje državnog proračuna. Pa evo samo sam htjela pojasniti da je vjerojatno u tom smislu bila i izjava prve potpredsjednice Vlade. Što se tiče te naše velike želje svih Vlada, ne bih sada rekla da neke to nisu htjele, možda nisu mogle neke, izgradnja ravničarske pruge Rijeka-Zagreb. O tome se jako puno razgovaralo i u našem dole prostoru i kada smo došli na vlast i bila su obećanja da će se u to ići. I ja mislim da će se jednog dana sigurno ići u izgradnju ravničarske pruge. Međutim, ovaj prvi korak kojeg treba napraviti da bi Riječka luka bi uopće, da bi uopće došla u situaciju da ispuni one temeljne uvjete koje mora ispuniti da bi bila konkurentna vjerojatno će biti u prvom koraku dovoljno sanirati i modernizirati postojeću prugu. I to u nekom kratkoročnom periodu će zadovoljiti po svemu onome što znamo taj obim prometa, odnosno te količine koje idu tom prugom. Međutim, ovdje ono što mene najviše nekako iznenadilo je diskusije nekih kolega koji su rekli da se tu ništa ne čini, da se u to ništa ne ulaže što nije naravno istina. Ja bih voljela da nešto o tome kaže gospodin zamjenik jer znamo da smo evo nedavno je podignut kredit upravo za sanaciju tog djela pruge Zagreb-Rijeka, odnosno Rijeka-Botovo i nije istina da se na tome ne radi. Kada to bude dovršeno pretpostavljamo da će biti, kažem za neko vrijeme to dovoljno. U međuvremenu se izrađuju projekti za sve ovo što bi mi htjeli ubrzano graditi i investirati u željeznice. Zašto? Zato jer projekata nažalost gotovih, onakvih projekata s kojima možete nastupiti prema nekakvom nekakvom financijskom tržištu ili nekim ponuđačima ili fondovima Europske unije nije bilo i oni se izrađuju. Koja je procedura uopće da se dođe do projekata te kvalitete da bi mogli mogli konkurirati za fondove Europske unije to je svima nama dobro znano. Toga naprosto nije bilo. Ne znam zašto. Deset godina je Vlada HDZ-a ili 8, dobro, 8 godina je Vlada HDZ-a gradila ceste i tunele prema modelu koji je osmišljen u vrijeme Vlade Ivice Račana i većim dijelom cijeli program zaokružen ne samo kao projekt, nego i kao model financiranja. I odlično, projekti su većinom bili pripremljeni, ceste su se gradile 8 godina. Hrvatska ima jednu od najboljih cestovnih infrastruktura u Europi. Radile su se kako znamo. Model je financiranja bio kombinirani. I uglavnom mi danas naravno plaćamo te dugove, ali u redu imamo i ceste. Željeznice su bile jedan zalogaj za koje se znalo da najvjerojatnije neće moći ići po tom modelu s obzirom na cijenu koštanja i da ćemo se morati ulaskom u EU orijentirati na to da koristimo strukturne, odnosno kohezijske fondove za financiranje takvog projekta. Zašto bivša Vlada nije dovela te projekte do razine takve da mi već sutra možemo aplicirati na ta sredstva to bi vjerojatno trebala ta, pripadnici te bivše Vlade odgovoriti na to pitanje. I onda svo ovo sustavno blaćenje, odnosno sustavno prozivanje da se ništa ne radi. Dvije godine smo na vlasti. Vi ste bili 8 godina, znači u 8 godina znajući da su autoceste nešto što je u stvari ad acta, nešto što će samo po sebi de facto biti izgrađeno. Zašto se tadašnje ministarstvo i ministri i pomoćnici i državni tajnici nisu bavili željeznicama intenzivnije i kvalitetnije, ne samo željeznicama u smislu gradnje i projekata, nego i restrukturiranjem i svime onime što je dočekalo ovu Vladu prije 2 godine. Pa ja zaključujem da je u stvari sva rasprava koja je prethodila u stvari na neki način blaćenje dragih kolega samih sebe, a ne ove Vlade. To sam imala potrebu reći, jer naprosto mislim da je to istina i da većina naših građana, mada zna da je situacija teška to razumije i itekako vidi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Poštovana kolegice, rekli ste da vas čude neke rasprave koje su ovdje bile i da je ovaj zakon samo prilagodba europskim standardima. I ne bih bio, to je točno i zakon treba prilagoditi. Ne bi bio problem da je to samo to da se recimo nije dogodilo da u zadnje dvije, dvije i pol godine nije ništa napravljeno dobroga da se i naš igrač koji je vezan na ovaj zakon, a to su Hrvatske željeznice koliko toliko pripremi i prilagodi za utakmicu koja mu se ovim zakonom nameće. I tu je glavni problem. Govorite o zaštiti putnika, a ja sam malo prije razgovarao sa jednim studentom iz Čakovca koji mi je rekao da su studenti jako ljuti jer su imali vlakove vikendom popodne, nedjeljom za Zagreb koji su uvijek bili krcati studentima. Sada im je to navodno ukinuto, ostala je samo jedna linija. Kakva je to priprema isto bila. Znači, govori se o nekim linijama koje su kao ukinute ili nisu ukinute zato što nema putnika, a s druge strane imamo linije koje su ukinute tamo gdje ima putnika. Malo čudna politika pripreme za ovaj zakon. Pa valjda se je znalo da će se ovaj zakon morati donijeti i vjerojatno je onda u tom pravcu trebalo napraviti sve što je bilo moguće da se Hrvatske željeznice pripreme da se mogu natjecati, na mogu u toj tržišnoj utakmici aktivno aktivno sudjelovati, da se mogu koliko toliko pravedno boriti, a ne da sutra plaćaju penale, plaćaju kazne koje se propisuju ovim zakonom i da dođemo do konačnog uništenja Hrvatskih željeznica. To je problem, onaj članak 29. je veliki problem. - Stranka rada)** Poštovana kolegice Đurić, spomenuli ste u svojoj raspravi i krajnji cilj zaštite krajnjeg korisnika željezničkih usluga i preuzete obaveze o ulasku Hrvatske u ja sam sasvim siguran da nismo preuzeli obavezu ulaskom u Europsku uniju ovakvim ignorantskim ponašanjem ministra prometa koji odbija razgovarati u Hrvatskom saboru, pa čak i na odboru na temu Hrvatskih željeznica, da ga to ništa ne može opravdati. 1963. godine sam prvi puta putovao u Zagreb vlakom, vozio je 3 sata i 10 minuta i učinjen je veliki napredak. Sada vozi 3 sata, dakle čak za 10 minuta su ubrzali vožnju od Čakovca do Zagreba. '93. godine prvi put sam se susreo sa porukom, stjecajem okolnosti da u HŽ-u ima viška radnika, zaposlenika. Tada ih je bilo točno 24000. Danas ih je 12000 s pridodanim društvima i još uvijek je veli ima previše zaposlenih, s 24 na 12 i još je viška. Zašto? Prvo svi ministri i uprave HŽ-a svojski se trude da što više putnika otjeraju kao korisnike usluga Hrvatskih željeznica i to sporošću, da ne velim brzinom vožnje. I drugo, doista glupim voznim redovima, ko' da su majstori slagali vozni red da bi pogodovali autobusnim prijevoznicima. Vlakovi dolaze ili 5 minuta nakon odlaska vlaka za vezu, pola sata nakon početka radnog vremena, 15 minuta nakon početka nastave bez ikakve logike i veze pod utjecajem i pritiskom lokalnih moćnika, šerifa na području Međimurja i Varaždina najveće gluposti u voznom redu HŽ-a napravljeni su dok je tamo žario i palio Čačić… jer je trebalo pogodovati dvojici, trojici autobusnih prijevoznika. To je istina i zbog toga HŽ ne može prosperirati jer je namjera osloboditi tržište privatnim investitorima iz inozemstva.

na temelju ove rasprave i ukidanja ovih linija o kojima ste vi malo pokušali nešto govoriti ali u dobrom svjetlu onda ima ona pjesma "Beži Jankec cug ti bu pobegel", zaista vlakovi bježe našim ljudima ali ne na način da zakasne na vlak nego se jednostavno ukidaju linije. Naime, vaša briga kao što je briga bila i za radnike i brodogradilište Kraljevica je zaista ovako impresivna, briga za Hrvatsku željeznicu. Kažete da je potrebno, jer smo mi kao dionici tržišnog natjecanja i kapitala, da je potrebno uvesti privatni i strani kapital na Hrvatske željeznice. To citiram, to su vaše riječi. Ali to ne znači da moramo uništiti domaćeg operatera, uništiti ga, napraviti leš od njega da bi onda uveli privatni i strani kapital na Hrvatske željeznice. Govorili ste o Luci Rijeka, ajde usporedite Luku Rijeka i Luku Koper. Slovenski cargo koji postoji pored mogućnosti slobodnog tržišta, postoji slovenski cargo koji ima 9% povećanje prometa za prošlu godinu. A hrvatski cargo 50% smanjenja. Luka Rijeka stagnira stalno sa bruto tonama robe u Luci Rijeka, ali mi kao iz one priče o Jugoslaviji kad smo govorili najveća luka u Jugoslaviji je Luka Rijeka i to stalno ponavljamo. A bruto registarske tone pretovarene u Luci Rijeka se gotovo ne pomiču naprijed. Zbog toga je potreban drugačiji pristup nego onaj što ga vi zastupate. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvažena kolegice zastupnice rekli ste da prošla Vlada nije ulagala sustavno u željeznicu i da nije pripremala nitijedne projekte. Živite na tom području pa ste vjerojatno vidjeli da je izgrađeno čak 6 dalekovoda od hidrocentrale Tribalj preko centralne trafostanice Meline iznad Krasice, od termoelektrane na Urinju. Da je izgrađeno, vaša Vlada je u međuvremenu budući da je preuzela vlast otvorila i elektro vučnu postavnicu Sušak-Pećine, izgrađena kompletno nova elektro vučna postavnica u Plasama. Sustavno se je ulagalo, ali se stihijski od 2000. željeznica uništava. S druge strane spomenuli ste da je cestogradnja išla prema planu kojeg je osmislio predsjednik Račan ne umanjujući njegovu ulogu u izgradnji Dalmatine podsjetit ću vas, a ja se dobro toga sjećam jer sam bio u vojarni u Perušiću kad sam bio ponosan gledajući predsjednika Tuđmana kad je otvarao prvu cijev tunela Tuhobić na autocesti Zagreb-Rijeka, a spomenut ću i tunel sv. Rok kad su smijali da će se unutra uzgajat šampinjoni. Ja govorim o nečemu drugom, i nije ovo kritika ovoj Vladi nego govorim o nečemu što se sustavno događa, o otpuštanjima radnika, o riječkoj pruzi koja je '80-ih, početkom '90-ih godina vozila onakva kakva je bila 4 puta više tereta nego što vozi sad. I govorim o tome da se mijenjalo elektro vučne postavnice, govorim o tome da su nam Slovenci preuzeli veći dio tereta sa lukom koja ima daleko manji gas nego što ima riječka luka, bakarska luka. Govorim o tome da na slovenskim željeznicama još uvijek postoje oni kako se zovu kolega će mi pomoći likovni signali, a opet prevoze više nego mi. To je sustav koji ne vodi ničemu dok se ne reorganizira željeznica na način kako je bila organizirana prije sa daleko manjim brojem zaposlenika, sa manjim sredstvima a sustavnim ulaganjima sa strateškim dokumentima. Na repliku odgovara poštovana Nada Turina-Đurić. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Poštovani kolega Klarić evo najprije ću vam iskomentirati one kamene temeljce na koje ste ponosni, to su znači oni kameni temeljci koji se nisu mogli pronaći nakon tolikog niza godina kad se krenulo sa poslovima na autocesti odnosno na izgradnji tunela. Toliko o kamenima temeljcima koje su neki polagali. A o tome koliko je Vlada HDZ-a uopće imala namjeru bilo što učiniti po pitanju projekta HŽ-a govori jedan govori jedan podatak, a koliko je Vlada Ivice Račana ili koalicijska Vlada o tome razmišljala jer je znala da kad završimo jedan ciklus koji je odnosio se na prometnu infrastrukturu autocesta i Hrvatskih cesta da će se morati krenuti i sa željezničkom infrastrukturom jer činjenica da je već ta Vlada donijela zakon po kojem se izdvajalo iz cijene benzina da bi se ulagalo u željezničku infrastrukturu odnosno u projekte. Da bi HDZ-ova Vlada niti mjesec dana nakon što je došla na vlast poslije te koalicijske Vlade tu odredbu ukinula. Toliko o tome koliko je HDZ uopće mislio, i to je pravi pokazatelj, uopće mislio o Hrvatskim željeznicama. Hvala lijepo. Pa kolegice zahvaljujem se što ste mi objasnili što je netko mislio kad je nešto rekao ali ja imam svoj stav o tome ako nečije rečenice treba dvoje, troje ljudi objašnjavati što uopće misli kad nešto govori. Spominjali ste u par navrata izraz blaćenje. Ne ulazim u vaše međustranačko prepucavanje ali zar ne smatrate da je blaćenje i Sabora i saborskih zastupnika i vas kao predsjednice odbora činjenica da ministar se 2 godine ne može pojaviti na sjednici odbora? isto tako cijenim vaš lokalpatriotizam za riječki bazen, ali ću vas podsjetiti da otkad je, na slučaj koji sam ja spominjao, se desio u vrijeme ove Vlade, da je Luka Rijeka bila blokirana, da ja HŽ cargo propadao ali i Luka Rijeka zbog zatvora pruge koje je provela HŽ infrastruktura. U svim normalnim uređenim zemljama bi se te dvije firme koje su u stvari dio jednog sustava koordinirale ako treba prolongirale taj zatvor dok se taj teret izvuče. A mi smo plaćali najamninu stranih vagona, kašnjenje isporuke tereta i još brodarima. A kad već spominjete i odnos prema HŽ-u, sama činjenica da su HŽ-eova sredstva dana privatniku ja nemam ništa protiv ako će neko uložiti privatni kapital, zdravi privatni kapital koji postoji i uložit ga u HŽ ili uložit u nešto. Ali ako se daju privatniku naša sredstva, sredstva koja su kupili građani ove države, koje su u vlasništvu ove države, ako će se s tim sredstvima nekome davati licenca da urušava drugu firmu

kolegice, Tireli vi ste rekli da je Vlada Ivice Račana osmislila i realizirala autocestu, autoput i da je sve poslije rađeno po tom. Predsjednik vaše stranke gospodin Čačić je ismijavao početak radova na tunelu Sveti Rok govoreći da se tamo mogu saditi gljive, se ne razumije./… su radovi na autocesti počeli u Dugopolju 89. godine da bi se dvije godine zaustavili. Ako je to tako sve pripremljeno, zašto radovi nisu počeli odmah. Znači dvije godine se nije ništa taklo na autocesti. A 89. godine su u Dugopolju počeli radovi.

počet ću malo kronološki. Proces liberalizacije željezničkog sektora u našoj zemlji započeo je još davne 2003. godine donošenjem Zakona o željeznici i kada se prvi put ustvari stvorila zakonska pretpostavka za otvaranje tržišta željezničkih usluga kroz osnivanje posebnog tijela za regulaciju tržišnih, željezničkih usluga. Nakon toga je donesen Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga kojim je praktički stvoren pravni okvir za omogućavanje ostvarenja funkcije tog neovisnog regulatorskog tijela na području željezničkih usluga sa svrhom upravo boljeg nadzora poslovanja s objekta na tržištu željezničkih usluga. Naravno i omogućavanje pristupa svim sudionicama na tržištu željezničkih uslugama pod jednakim uvjetima, osiguravanja stručnog i efikasnog obavljanja poslova regulacija tržišta željezničkih usluga. Time smo praktički samo nastavili proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva s onim Europske unije. Dana 21. studenog 2012. usvojena je direktiva Europskog parlamenta i Vijeća Europske a kojim se na jedinstven način uređuje prostor željezničkog prometa Europske unije te područje regulacije tržišnih i željezničkih usluga. Navedena direktiva najvećim dijelom je već ugrađena, odnosno transponirana u novi Zakon o željeznici, izvan tog zakonskog okvira ostale su odredbe koje uređuju upravo područje regulacije tržišta željezničkih usluga a koje donošenjem evo ovog zakona bi se trebalo cjelovito urediti područje reguliranja tržišta tržišta željezničkih usluga koje će biti i sposobno to tijelo u cijelosti i funkcionalnom i organizacijskom smislu pratiti zahtjeve europskog tržišta i osiguravati učinkovitost i ekonomsku održivost željezničkih usluga. E sad, s obzirom da je riječ o europskoj direktivi čovjek bi rekao da je sve već zadato i što mi tu sad uopće raspravljamo i praktički da kao saborski zastupnici nemamo više ništa za reći nego samo jednostavno pretočiti direktive u ovaj zakonski tekst. Međutim, želim reći sljedeće, prije dva mjeseca je na prvom čitanju pred europarlamentarcima u Strasbourgu bio i četvrti željeznički paket koji u sebi sadrži za hrvatske željezničare praktički sudbonosne odredbe. Mi ovdje nemamo informaciju u kakvo su naši europski parlamentarci raspravljali i što su to zastupali, koja su stajališta iznijeli, da li su uopće iznijeli. To su neke stvari za koje evo ukazujemo da je potrebno možda malo više povezati djelovanje naših europskih parlamentaraca sa našim ovdje raspravama. Ja ne mislim da će sad naših desetak parlamentaraca promijeniti politiku Europske unije ali zasigurno mora biti nekakav stav, mora se znati što govore tamo posebno jer ovo područje je izuzetno važno, ono određuje sudbinu, daljnju sudbinu Hrvatskih željeznica. I mislim da u tom smislu, jako bi pomoglo kada bi se takva jedna suradnja, a to je ja mislim i obaveza na neki način uspostavila. Kada je riječ o samom spajanju agencija poznato je već i u javnosti a i ovdje, često puta su u djelovanje agencija na zubu i nas parlamentaraca, ukidamo ih, transformiramo ih, spajamo, razdvajamo. I ova Agencija je za regulaciju tržišta željezničkih usluga doživljavala kritike u ovom parlamentu, štitila je od monopola u državi u kojoj željezničke usluge praktički pruža jedna tvrtka pa je to djelovalo prilično apsurdno. Ali evo sada nakon ovih uvodnih djelovanja praktički i usvajanjem ovih direktiva ova agencija čini mi se počinje imati smisao. I inače taj cijeli sustav nezavisnih regulatora uvijek treba držati na oku i uvijek ispitivati i preispitivati njihovo djelovanje, utvrditi nadzor nad zakonitošću njihovog rada, odgovornost za djelovanje u skladu sa zakonskim ovlastima, potrebno je, mislim dosljedno je u skladu sa hrvatskim tradicijama i modelima odrediti odnos upravo takvih nezavisnih regulatora i Vlade, to je tzv. politički nadzor, onda središnje državne uprave, to je tzv. upravni nadzor i osigurati djelotvoran sudski nadzor u cilju zaštite ustavnih prava i sloboda. I to znači upravo odrediti u kojim se djelatnostima, na kojim razinama upravo neovisni regulatori kao što je ovo tijelo, mogu i osnivati. Ja ću samo podsjetiti nešto što ne bi trebalo ovo tijelo postati. Američka je upravna znanost formulirala tzv. teoriju plijena po kojoj agencije iz niza razloga među kojima je stalno cirkuliranje stručnjaka između regulatora i industrije, između regulatora i gospodarstva, prije ili kasnije dolaze pod nadzor upravo onih koji bi trebali obuzdavati i nadzirati. Ja doista ne bih htjela da se to dogodi i ovoj agenciji kao nezavisnom regulatorskom tijelu. u našoj zemlji zasniva se na pretpostavkama načela razdvajanja funkcija upravitelja infrastruktura od željezničkih prijevoznika, načelu neovisnosti osnovnih funkcija upravitelja infrastrukture, definicije željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj upotrebi koje svi pod istim uvjetima mogu koristiti i načelima tržišnog natjecanja, načelu transparentnosti, načelu jednakopravnosti učešća na tržištu. Agencija kao neovisno regulatorsko tijelo svojom ulogom osigurava praktički poštivanje tržišnih pravila tako što pruža pravnu zaštitu onome tko izjavi žalbu, tako što po službenoj dužnosti nadzire stanje na tržištu i svojim mjerama intervenira u smislu osiguranja vladavine prava. Sad liberalizacija tržišta podrazumijeva uklanjanje zapreka za mogućnost otvorenog i nediskriminatorskog obavljanja željezničkog prijevoza pod jednakim uvjetima. Dakle, zadaća ove agencije jest da svim sudionicima omogući ravnopravno i nediskriminirajuće poslovanje. Europska iskustva u tom smislu pokazuju dobre rezultate, npr. u Velikoj Britaniji, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, Nizozemskoj gdje su takva regulatorska tijela uvedena, u tim zemljama porastao je udio željezničkog prometa u ukupnom opsegu prometa. Međutim, to su velike i moćne zemlje. Na putu od monopola do konkurencije imamo agenciju, dakle ona je nekakav čuvar, pas čuvar jednakosti i nediskriminacije i iz ovih pravila ovih velikih zemalja praktički treba izvući dobrih stvari, ali i izvući što je loše i učiti na greškama. Dakle, u ovim našim hrvatskim uvjetima cilj regulatorskog tijela treba biti razviti željezničku infrastrukturu, ali i omogućiti operaterima ravnopravan pristup željezničkoj infrastrukturi. Mislim da uloga regulatorskog tijela i agencije treba biti i edukativna i aktivna. Ako npr. dođe do sudskog postupka, uloga agencije trebala bi biti npr. i obučiti sudce koji ne poznaju željeznički sustav i željezničke propise. Vi danas imate situaciju da kada dođe do nekakvog sudskog postupka, a tih postupaka u ovom novom vremenu koje je ispred nas biti će sigurno sve više i više, praktički sudac kroz sam postupak uči, upoznaje se sa zakonima i sa pravilima. Dakle, jasno je da u postupku protiv velikog prijevoznika s kojima ćemo sigurno biti suočeni, koji imaju timove vrlo specijaliziranih odvjetnika, npr. regulatorsko tijelo apsolutno koje ima možda malo zaposlenih nije uopće u ravnopravnom položaju. Dakle, odluke koje donosi regulatorsko tijelo, odluke koje donosi sud, smatramo da trebaju biti dostupne, vidljive, vidljive, javne, rješenja konkretnih slučajeva, korisne informacije trebaju biti dostupne svim zainteresiranim stranama, ali npr. i državama u susjedstvu kroz koje vozi operater. Budući da nakon donošenja ovog zakona praktički otvara se jedna potpuno nova dimenzija u kojoj na ovom području ulaze veliki igrači u kojoj praktički će i velike ribe jesti male, jako je važna uloga ove agencije agencije i cijelog ovog zakonodavnog područja, iz tih razloga mi ćemo podržati donošenje ovog zakonskog prijedloga. Hvala. (HDSSB)** Poštovana kolegice, vi ste upotrijebili dosta ovako i terminologije iz basni jer govorili ste "vjeran kao pas", onda "ribe", itd. Ali dobro, nećemo o tome, nego sam htio govoriti o sudskim postupcima koji će se javiti, dakle aktivnijim radom te agencije koja će biti ujedinjena u ovu drugu, itd. i pri tome ste rekli da će biti i neiskusnih, da kažem i sudaca, ali postoje i sudski vještaci pri tome, dakle prometni sudski vještaci. Naime, kod sudskih slučajeva i evo recimo u bolnicama, u medicini, nažalost ustanova ne može, njen pravnik ne može, obično se angažira u obliku intelektualnih usluga što onda vidimo u proračunima, troškovi za intelektualne usluge, angažiraju se odvjetnici i oni time zapravo stječu dobar osnov za dobar prihod po pitanju takvih tužbi. Ono što sam htio u vašem prvom dijelu izlaganja i reći je to da ja ne znam da li je netko od naših 12 zastupnika u Europskom parlamentu uključen u Odbor za transport ili tran. Dakle, na tom odboru koji onda diktira plenarnoj sjednici rješenja i po pitanju željeznice i vi kažete 4.paketa ne znam da li itko sudjeluje. Ja sam znao otići kada sam bio promatrač na taj odbor i tada sam i doznao žalosnu činjenicu da kroz Hrvatsku ne prolazi nijedan koridor europski, čak i ovaj 10.dakle Zagreb-Vinkovci-Šid-Beograd i on više nije paneuropski koridor, dakle ne ide više nijedan koridor nego idu samo tzv. pomoćni koridori kroz Hrvatsku, takav je i ovaj bivši 10.pa i ovaj 5B prema rijeci ili 5C kroz Osijek-Ploče-Sarajevo itd. tako da smo mi zapravo željeznička periferija željeznička periferija iako smo kaže se integrirano tržište željezničko Europe ali smo ipak periferija za željeznicu u Europi. I to je ono što je žalosno i što me također kao i vas boli da nismo uspjeli ni putem naših zastupnika ništa izboriti povoljnije. Kroz Sloveniju prolazi koridor prema Trstu prema Veneciji, Budimpeštu ali kroz Hrvatsku ne. Hvala lijepo.

Evo ja sam navela upravo da je 4.željeznički paket bio, a u 3 prije nismo uopće sudjelovali jer nismo imali svoje parlamentarce, ali sada u ovom 4.jesu. Prije 2 mjeseca je u prvom čitanju taj 4. željeznički paket ne znam kolega je tu isto govorio o njemu kao o važnom paketu. Bitno je što govore naši europarlamentarci ako išta govore, a ja vjerujem da govore tamo, bitno je da postoji ta nekakva komunikacija između nas ovdje kada raspravljamo o stvarima koje se tiču te teme i njih u europarlamentu. I ja bih doista voljela da ta nekakva povezanost i institucionalna kroz ovaj Parlament postane. A druga stvar je vi ovdje praktički kada je riječ o sudovima, sucima i sudskim procesima kada vam uđi strani prijevoznici i kada se počnu žaliti na odluke regulatorne agencije i kada dovedu svoje vrhunske pravnike, ja samo na to upozoravam to će biti kaos ovdje, počet će se gubiti agencija će početi gubiti sporove, počet će se donositi odluke koje će biti negativne za građane ove zemlje, a možda pozitivne za velike prijevoznike. I u tom smislu bitno je osposobiti suce, osposobiti djelatnike agencije, staviti dostupnu i europsku pravnu praksu u tom smislu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** u svojem govoru ste govorili o tome kako je željeznički promet porastao čini mi se Francuska, Engleska, ja spominjem Japan ali da se ne bi stvorio krivi dojam tamo nije promet porasta zbog regulatornih agencija, sasvim sigurno ne, nego zbog toga što su vlade tih država imale prometnu strategiju zato što vode brigu o željeznicama. Regulatorne agencije su točka na i. Doista će netko neupućen pomisliti kako su ta regulatorna tijela vi često ste spominjali u svojem govoru nezavisna da su uistinu nezavisna, međutim ona ne mogu biti nezavisna ako su birana po ključu stranačke pripadnosti. Znamo sjetimo se ovdje u Hrvatskome saboru skandala koji se dogodio prije godinu dana čini mi se možda i više, a to je kada se birao čelni čovjek HAKOM-a, kada je na matičnom tijelu dobio prvo negativnu ocjenu, a na drugom sastanku tog istog tijela je dobio pozitivnu ocjenu jer je takva direktiva došla s vrha odnosno iz Vlade. To je primjer upravo naša regulatorna tijela, ponavljam čast izuzecima kako ne treba raditi i ta regulatorna tijela ne obavljaju onu svoju osnovnu funkciju koju bi trebalo. Regulatorna tijela su zapravo zaklon za nekoliko desetaka ljudi koje se zaposlilo uhljebilo to i uglavnom ne rade ono što bi trebali raditi. s tim da je tih regulatornih tijela previše što i treba ujediniti i treba smanjiti broj zaposlenih kao što sam malo prije rekao, kako mogu radnici na željeznici dobivati otkaze, a svaki puta kada mijenjamo ovaj zakon kažemo niti jedan činovnik neće dobiti otkaz. Zaključne minute pripadaju zamjeniku ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenku Antešiću. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Evo dozvolite mi nekoliko riječi na kraju ove rasprave. suština cijele ove priče je u tome da je hrvatska Vlada krenula sa mjerama fiskalne konsolidacije u 2014.godini i to je jedan od razloga prijedloga ovoga zakona kojim se spajaju dvije regulatorne agencije. je i diskusija je išla dovoljno u širinu obzirom na tematiku, problematiku Hrvatskih željeznica koja je toliko opširna i široka da je to sasvim logično. Bilo je također i nekakovih živopisnih asocijacija u cijelom spektru diskusija, međutim bilo je izuzetno kvalitetnih diskusija vrlo konstruktivnih na kojima ja u ime ministarstva se zahvaljujem i vjerujem da će mnoge od tih sugestija naći svoje mjesto u budućem radu ministarstva. Da ne bi ostalo u zraku, naime, od strane predstavnika HDZ-a je rečeno da jedan od bitnijih razloga zbog čega neće podržati ovaj zakon je taj što se neće spajati, što će se, Agencija za regulaciju tržišnog natječaja sa Agencijom koja govori o sigurnosti. Dakle to su dvije nespojive agencije. agencije. Njih je naprosto nemoguće spojiti po, već se spajaju regulatorne agencije, odnosno agencije sektorske ili istog ranga. Dakle, to su potpuno nespojive stvari. Tako da, mislim čisto da ostane, da ne ostane u zraku nešto nerazjašnjeno. Naime, spomenuto je, često se koristila asocijacija, dakle nogometnim žargonom, naš igrač kao, aludirajući na Hrvatsku željeznicu kojeg je trebalo, kojeg treba osposobiti za jednu međunarodnu utakmicu jer igrač takav, aludirajući na to invalidan odnosno nepripremljen za tržišnu utakmicu naravno ne može se očekivati od njega da poluči u toj međunarodnoj oštroj utakmici dobre rezultate. Pa evo, ja mogu osobno posvjedočiti kao nekadašnji željezničar. Dakle, ja sam željeznicu napustio 1985. godine i onda, dakle te godine je pretvorba sustava vuče završila u Moravicama. preklani 2012. godine je taj sustav dovršen i spojen je dakle u jedinstveni sustav električne vuče 25 kilovolti, do Rijeke. do 2013. godine se radilo na 40-ak kilometara ili 50-ak kilometara pruga. Zašto to govorim? Govorim to zbog toga što je željeznica kao sustav sustavno zapostavljan. On sustavno je zanemarivan, zapravo potpuno neopravdano a znamo i sami da je željeznica krvotok svakog gospodarstva, svake države. I nažalost danas imamo situaciju u kakvoj jesmo. Mi smo ušli u Europsku uniju, moramo poslovati po regulama Europske unije, dakle slobodno tržište, slobodan protok usluga i roba. I nemoguća je situacija da se danas dogodi kao što je bilo pravilo da se godinama željeznici daje evo konkretno oko milijardu kuna godišnje da se baca u vjetar. Dakle, milijardu kuna godišnje a kao rezultat imamo propale pruge, trule pragove, kontaktnu mrežu koja je takva kakva je itd., itd.. I naravno evo sada je vrijeme kada je, nakon što je program cestogradnje završen gotovo u cijelosti vrijeme je da sa država ozbiljno pozabavi željeznicom. I u tom smislu da ne bi ostalo nešto u zraku ja bih samo nabrojio nekoliko stvari konkretnih koje su napravljene, odnosno koje su u toku a tiču se izgradnje željezničke infrastrukture. Dakle, što je načinjeno u ovih 2 godine i 5 mjeseci, nepunih 5 mjeseci ove Vlade vezano za željeznicu? Dakle, prije sam spomenuo dovršetak sustava ekektro vuče, od Moravica do Rijeke. Zatim dovršen je projekt obnova i rekonstrukcija dionica pruge Vinkovci-Tovarnik, državna granica u iznosu od 60 milijuna eura.

dakle obnova i rekonstrukcija dionice pruge Okučani-Novska u iznosu od 35,86 milijuna eura, planira se dovršetak do kraja ove godine. Zatim, natječaji koji su u tijeku, to je izgradnja drugog kolosijeka dionice pruge Dugo Selo-Križevci od 198 milijuna eura, ugovaraju se radovi i nazor i nazor početkom 2015. godine, planira se završetak u 2018. godini. Zatim, izgradnja nove pruge gradi Sv. Ivan Žabno u iznosu od 32,4 milijuna eura, ugovaraju se radovi i nadzor tokom ove godine i završetak radova se planira 2017. godine. Od projektiranja, odnosno priprema koje su u tijeku, jer moramo znati, svatko ozbiljan koji razgovara o ozbiljnim projektima za pripremu projekta željeznice, cestovne infrastrukture, svakog iole ozbiljnog projekta potrebno je vrijeme. I da je u prošlosti se radilo više na pripremi a manje na na nekakvim aktivnostima koje su imale malo više, koje su da se tako blago izrazim bile politički više isplativije, da se umjesto toga radilo na pripremi projekata mi bi vjerojatno danas imali sasvim drugo stanje u željezničkom sustavu. E pa tako samo da spomenem od projektiranja, dakle od pripreme dokumentacija što je u tijeku, dakle a tiče se i naravno EU sufinanciranja, dakle govorimo o sufinanciranju iz fondova a to je rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo-Novska, prva, druga i treća faza. to je projekt koji je, dakle koji je težak 572 milijuna eura i projektiranje je planirano do kraja 2016. godine a početak fizičkih radova u 2017. Zatim izgradnja drugog kolosijeka dionice pruge Križevci-Koprivnica, državna granica u iznosu od 275 milijuna eura. Zatim izgradnja nove dvokolosječne pruge Goljak – Skradnik u iznosu od 650 milijuna eura. Zatim rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosijeka dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac u iznosu od 356 milijuna eura. Zatim rekonstrukcija i elektrifikacija dionice pruge Zaprešić – Zabok u iznosu od 68 milijuna eura. Zatim rekonstrukcija i elektrifikacija dionice pruge Vinkovci – Vukovar u iznosu od 51,5 milijuna eura. I zgrada Agencije za sigurnost željezničkog prometa u iznosu od 550 000 eura. Dakle, govorimo o projektima koji su u tijeku projektiranje, dakle projektiranje, Svi ovi projekti po ovoj dinamici, dakle njihov početak fizičkog izvođenja se planira u 2015., 2016. i 2017. godini. Dakle, do onda treba pripremiti svu dokumentaciju. dakle koji će se financirati iz Nacionalnog programa, dakle iz proračuna Republike Hrvatske projektira se izgradnja nove pruge Podsused – Samobor. Dakle, ova naša tu samoborska pruga u iznosu od 90 milijuna eura. Zatim, GSM projekt središnjim upravljanja prometom u iznosu od 200 milijuna eura otvoreni su također natječaji za projektiranja uz pomoć EU sufinanciranja, rekonstrukcije i obnove dionice pruge Okučani – Vinkovci u iznosu od 355 milijuna eura i i nacionalno financiranje, dakle izgradnja sustava za središnje upravljanje prometom u iznosu od 200 milijuna eura. Evo zašto je bilo, zašto sam smatrao da je to potrebno reći. Željeznica kao sustav koji je ovakav kakav je godinama zapostavljen, zapušten mislim da on obzirom na nacionalni značaj ne zaslužuje da se njime izrugujemo, izrugujemo, nego mislim da bi bilo puno bolje, puno mudrije da stavimo glave skupa i da svi skupa upregnemo i da ga osposobimo da kao naš igrač, kao naš igrač na zahtjevnom međunarodnom tržištu može igrati i postignuti određene rezultate. Naravno ne može se to. Dakle, ne može se to preko da ponovim još jedanput onu zadnju rečenicu da je bilo aktivnosti koje nisu bile toliko trenutno kratkoročno politički isplative i da se umjesto toga ulagalo u pripremu, projektiranje onda bi danas situacija na željeznici bila puno drugačija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pa krenut ću sa ovoga na kraju što ste rekli stavimo glave skupa. Da bi stavili glave skupa prvo ih moramo imati tu, a ministra nikad tu nema. Prema tome, on ignorira kompletno sve ovo što mu se odavde kaže ignorira. Ignorira čak i to ovaj uplitaj privatnog kapitala, nazovi kapitala koji uopće nije doneso kapital, nego koristi sva sredstva koja već postoje, koja su u vlasništvu HŽ-a. Slažem se sa vama da je sustav dugo godina zanemarivan. I onda kažete milijardu kuna se baca u vjetar. Što je sa odgovornima? Što je sa bivšom upravom HŽ Carga koju ste vi smijenili? Gdje je odgovornost te uprave? Kakvi su pokazatelji za period kad su oni bili uprava? Napravite analizu, postavite pitanje sami sebi. Ne trebate nama odgovarati, ionako nas ignorirate. Što sa njihovom odgovornošću? Izgradnja infrastrukture, odnosno projekti koje ste nabrojali svaka čast, skidam kapu. Ali između ostalog rekonstrukcija kolodvora Sisak. Upozoravao sam, nemojte to raditi to je projekt iz osamdesete godine. Sad ste krenuli raditi, svi radovi zaustavljeni iz razloga što su arheološke iskopine. Prvo ne postoji više potreba za tim takvim kolodvorom, s druge strane sve dole su rimske iskopine. Remont pruge prema Sisku. Naglašavam tu prugu zato što jesam s te pruge. Napravite remont pruge sve osim propusta i mostova. Vozite ljude tri mjeseca sa autobusima usred one žege. Nema dovoljno autobusa, to su, to je ono realnost, životno. Nema dovoljno autobusa, trpate ljude, po sto ljudi u jednom autobusu. I onda se dešava nakon toga remont je zatvoren, pruga dignuta, brzina dignuta na cijeloj dionici osim na propustima, propustima i mostovima. I onda hajmo ponovno raditi to isto. Toliko o tome kako se radi i kakav je odnos prema željeznici. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… A ja sam zadnji ovdje koji bi se izrugivao sa željeznicom i blatio željeznicu, ali na žalost moram biti iskren pa reći … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … odnos ministarstva prema željeznici je upravo blaćenje. - Stranka rada)** Pa evo ja ću započeti gdje je kolega Novak završio. Mislim da nitko ovdje se nije izrugivao željeznici, nego se izrugivao stvarnosti i vlasti koja se izruguje svima nama. Rekli ste da se država treba ozbiljno pozabaviti željeznicom. To ste sad shvatili nakon dvije i pol godine. Osnovno pitanje o kojem je više kolega ovdje govorilo, a to je nizinska pruga prema Rijeci koja je jedna od najznačajnijih investicija koja se najavljuje u nekoliko Vlada se najavljivala i o kojoj ovisi i sudbina Rijeke luka koja je pompozno najavljivana. Još prvi potpredsjednik Vlade gospodin Čačić je najavljivao da će se to napraviti. Čak je i etape govorio, crtao nam je grafikone itd. Niste ništa o tome govorili, šta je, koja sudbina. Rekli ste da za sve to treba projekte pripremiti. A recite dokle se došlo sa tim projektom? Što će se dogoditi sa nizinskom prugom prema Rijeci? Zašto se od toga odustalo ili se možda nije odustalo? Zašto javnost o tome ništa ne zna i zašto ne dobivamo da bismo shvatili uopće što Vlada kani napraviti sa željeznicama strategiju da vidimo koja je najavljivana lani da će biti do drugog mjeseca ove godine završena. Međutim, u Saboru već će biti ljetni raspust, nismo dobili tu strategiju. tome, ne izrugujemo se nego ovdje govorimo o činjenicama, a jedna od činjenica ću vam sada reći iz Pule vlak kreće navečer u 22,45 a u Trst stiže u 7 ujutro. 1938. godine taj vlak je prometovao 2 sata. Oni slogani koje je prije kolega Hrg pročitao, oni slogani, oni dovoljno govore o ozbiljnosti ove Vlade, o ozbiljnosti Vlade prema željeznici.

bile rečenice koje su studenti razmjenjivali i pisali vjerojatno u ovom dijelu kad su traženi slogani, a ustvari ja sam rekao da je to stanje u Hrvatskim željeznicama, da to opisuje stanje u Hrvatskim željeznicama. Ali nisam se javio zbog toga. rekli ste da se više radilo na pripremi da bi danas bilo bolje. Ja moram reći da se sjećam ove pruge Dugo Selo-Križevci kad je prvi put bivša premijerka gospođa Kosor to spomenula na Europskom danu ili Europskom tjednu kako se to zvalo i tad sam jako sretan išao natrag u Križevce kao ono dobit ćemo taj drugi pružni kolosijek. Nakon toga to je rečeno da je to najpripremljeniji projekt za financiranje iz europskih fondova. Ušli smo u EU i eto sada na kraju kad je sve to napravljeno, pripremljeno nije se uspjelo provesti natječaj, natječaj se morao ponavljati. Pa zar je i za takve stvari kriva neka bivša Vlada? Dakle, stanje kakvo je definitivno nije dobro i jednostavno nitko ovdje po meni nije govorio o nečemu lošem u željeznici nego je izražena zabrinutost da li će ovakav zakon doprinijeti još lošijem stanju Hrvatskih željeznica? To je intencija. Vi kažete da neće, kažete da želite da se to razvija da i sami razumijete tu problematiku, drago mi je. I vjerujem da onda možete tvrditi sa sigurnošću da će ovaj zakon poboljšati očuvanje Hrvatskih željeznica i očuvanje radnih mjesta. Replika, Ante Jerolimov. pa bih vas ja samo malo nadopunio jer ste neke stvari zaboravili. To da ste doživjeli debakl sa rumunjskim preuzimanjem Cargo-a, da ste ukinuli 22 željezničke linije, da ste na 340 reducirali vozne redove, da ste imali zaposlenih 6440 krajem 2012., da je taj broj pao za 1000, a ove godine još za 500, da ste ukinuli onima koji su ostali i regres i božićnicu i stimulaciju, da su izgubili dva dana godišnjeg odmora. A što misle građani čuli smo ovdje. I ja bih samo još nadodao jer ima dosta slogana koji ne govore o HŽ-u nego govore o vodstvu HŽ-a pod ovom Vladom. Pa na primjer "Ljeti bez klime, zimi bez grijanja", "Uvijek može sporije", "Mi ne kasnimo, vrijeme žuri", "Bitno je sudjelovati". To je mislim slika vodstva HŽ-a pod ovom Vladom. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ja ću ući u peti vagon u ovoj kompoziciji replika na državnog tajnika, zapravo zamjenika ministra. Gospodine Antešiću bilo bi dobro da ste rekli da ovi projekti koji su napravljeni da su početi nekad prije i bilo bi dobro reći da su željeznice … /Govornik se ne razumije./… zapravo određene dionice bile oni koji su povukli najviše novaca iz pretpristupnih fondova. Međutim, postavlja se jedno ključno pitanje da li smo se mi strateški pripremili da željeznice najviše financiramo iz EU fondova. To je ključno pitanje. I možemo se mi ovdje prepucavati koliko god hoćemo, život niti će početi niti će završiti sa jednom Vladom. I ako gledamo na ovakav način vi niste ništa napravili, mi smo napravili, i možemo tu sad govoriti o milijardama na ovaj ili onaj način HŽ su u situaciji u kakvoj jesu. No vi ste očigledno promašili utakmicu na koju idete. Pripremili ste se za nogomet, a završili ste na ragbiju. I u međuvremenu ste kupili kolosijek od DIOKI-ja koji ništa ne vrijedi, ali istovremeno gradskoj željeznici koja bi povezivala Dugo Selo-Veliku Goricu-Zaprešić, a sutra ova pruga Zagreb-Velika Gorica-Sisak da bude stvarni javni prijevoz hrvatskih građana to ne možete vidjeti ni u jednom strateškom dokumentu HŽ-a. A to je linija A to je linija koja je itekako isplativa jer ako ste govorili da su neke neisplative ovo su linije koje su sigurno isplative, a to vam već 15 godina pokazuje gradska željeznica Dugo Selo-Grad Zagreb koja se itekako koristi i itekako je isplativa. I kad bi razgovarali o takvim temama onda bi sigurno rasprava bila malo drugačija u ovom Saboru. No, vi očigledno žmirite na činjenice, imate nešto što niste napravili a kažete da ste napravili ali imate isto tako da ste dali 2,5 milijarde jamstava i to su oni kosturi iz ormara koji će se pojaviti sutra nekoj drugoj Vladi jer za takve neke kosture ste govorili da je ostavila bivša Vlada. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženi zamjeniče ja jedan veliki dio vašeg završnog govora podržavam, on nema jedan logični niz. Rekli ste u svojoj raspravi kada ste krenuli nabrajati što je dovršeno pa ste nabrojili nekoliko investicija onda ste govorili da za pripremu projektne dokumentacije da bi se nešto počelo graditi treba nekoliko godina. A onda ste rekli da je prije toga bilo bacanja novca u vjetar. Onda to nema veze jedno s drugim. Jer da nije netko nešto na vrijeme pripremio vi u ove dvije godine ne bi ništa dovršili. Vi sada nešto pripremate da bi završio netko drugi i to je proces koji traje. I u tom dijelu se možemo samo složiti da je bilo možda i pogrešaka, ja sam to u svom govoru rekao, ali da postoji i kontinuirana briga. I nije bilo bacanja novca u vjetar. Zbog toga ne možemo prihvatiti ni onu priču da se netko izruguje. Nismo mi u oporbi, kao predstavnici građana, raspisali natječaj za slogan. To je raspisala uprava. Valjda je razmišljala što radi. Možda je razmišljala i o kreativnosti hrvatskih građana, studenata i oni su to iskoristili. Možda oni dobro oslikavaju stanje, možda to ne paše ovoj vlasti ali ne možemo reći da se mi ovdje izrugujemo. Vrlo ozbiljno smo govorili, naveli smo što mi mislimo i na koji način bi to trebalo, čak smo i pozvali, ovo što ste vi rekli da svi stavimo glave skupa ali za to treba imati transparentnost, morate imati partnera s druge strane da možemo svi mjerodavno razgovarati, a mi tog partnera nažalost nemamo jer ministar ne želi doći na tematsku sjednicu, ne želi slušati što mu se poručuje iz oporbe, ne želi razmišljati približno onome o čemu mi govorimo i ono što mi nudimo i nema transparentnosti. I zbog toga bi bilo dobro kad sve to stavimo na, u jedan zaključak da zaista bez obzira što ovaj zakon to ne rješava, pitanje Hrvatskih željeznica dobije i potporu Hrvatskog sabora kroz određena tijela. Uvaženi potpredsjedniče, pomoćniče ministra, rekli ste da sustavno treba određivati, da se nisu pripremali projekti. Ja ću vas podsjetiti na nešto što je prethodna Vlada pokrenula, ali svojski podržala i Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, je financiranje prostorno integralne studije, prometno integralne gdje su ucrtani koridori, a nisam čuo od vas da se projektira nešto pod tim koridorima koji su tamo ucrtani. I tu je investirano nekih 8 milijuna kuna, u prostorno planskom dokumentaciji blokirani su svi ti koridori kroz sve jedinice lokalne samouprave kroz koje je prolazila. Što se tiče drugih ulaganja u željezničku infrastrukturu i projekte koji su se odrađivali i ovo što ste vi rekli da je do sada napravljeno od Vinkovaca, od elektrovučnih postavki za ovo, izmjene sustava vuče. Netko je isfinancirao i neko je pripremio tu dokumentaciju i svaka čast vi ste to završili i odradili. I dobro je da se sustavno odrađuje. Mi s ove pozicije niti kritiziramo niti ismijavamo, dapače svi koji su ovdje govorili iskazali su zabrinutost za stanje na željeznici a najviše iz razloga odnosa prema zaposlenima na toj željeznici pa ministar kojeg nema ovdje, nema ga na odboru da bi mogli evo na ovaj način mi članova odbora razgovarat s njim, jednostavno nam ne daje drugačiji model razgovora o tom problemu nego ovdje za saborskom govornicom. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo zastati sa radom, nastavit ćemo u 15,00 sati novom točkom dnevnog reda.

Hvala